Izvolite kolega Bulj.

za prvo polugodište 2020. godine; Podnositelj je Vlada RH na temelju čl. 109. Zakona o proračunu. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i Odbor za poljoprivredu. Molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je potpredsjednik Vlade i ministar financija, poštovani Zdravko Marić. Izvolite. **Orešković, Dalija (Stranka s imenom

Dakle, prilikom rasprave o izvršavanju državnog proračuna mogu se utvrđivati uvjeti i mjerila za financiranje zadaća državnih tijela. S obzirom na vrlo teške optužbe koje je jučer iznio predsjednik države, koje ozbiljno dovode u pitanje ustavnost i zakonitost čitavog niza državnih tijela potrebne su dodatne konzultacije u klubu kako bi znali kako ćemo dalje raspravljati o onome što nam predlagatelj danas stavlja na dnevni red. Posebnu zabrinutost izražavam u odnosu na rad Sigurnosno obavještajne agencije. Sukladno zakonu upravo je to tijelo dužno utvrđivati pa i sprječavati organizirani gospodarski kriminalitet kao i curenje informacija iz nadležnih državnih tijela. Iz onoga što smo čuli jučer

(HDZ)** Dobro. Hvala vama. Kolega Bačić, vi ste se isto javili izvolite. u ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bi se mi u klubu zastupnika još jednom osvrnuli na polugodišnje izvješće državnom proračunu za ovu godinu i pri tome jasno istaknuli sve ono što je Vlada napravila kako bi tijekom ove korona krize uspjela sačuvati radna mjesta, uspjela sačuvati likvidnost hrvatskih poduzetnika i kako bi doprinijela očuvanju zdravlja hrvatskih građana. No, ono što me dodatno potaklo na traženje stanke to je maloprijašnje izlaganje gospođe Orešković, a i njeno sadašnje također izlaganje u kojem ona se pridružuje stavu predsjednika RH da i optužuje predsjednika Vlade i Vladu zbog toga što nisu bili informirani o tijeku tajnog postupka koje provode istražna tijela u RH. Gospođo Orešković umjesto da ovdje stane, za ovu govornicu u ime svog kluba osudite takav stav predsjednika RH u kojemu on proziva Vladu koja je izvršno tijelo zbog toga što se ne miješa u rad sudbene vlasti, vi ovdje nastojite u ovoj govornici problematizirati rad onih

podržali još jednom rad Vlade prije svega, način na koji Vlada upravlja ovom krizom, a potvrda to je najnovije izvješće kreditne agencije koja je potvrdila kreditni rejting RH u ovim vrlo izazovnim vremenima. Hvala. Molim vas da se držimo teme, svi koji govorite i tražite stanku. Izvolite kolega Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. U ime Kluba MOST-a tražim stanku od 10 minuta po točki dnevnog reda izvješće za prvu polovicu 2019. godine i ja moram kazati ovdje bez obzira i ne možemo se samo izvlačiti na korona krizu, korona kriza je razotkrila sve loše politike pa tako je vidljivo da nismo samodostatni i sada kada vidimo da nismo samodostatni, kada najviše sredstava i sve najviše poticaja imamo u RH za poljoprivredu 3 milijarde EUR-a uvozimo prehrambenih proizvoda, nikada više, to rapidno raste, dok naši poljoprivrednici uvaženi ministre zaoraju svoje poljoprivredne proizvode. Znači doslovno oru, imamo 800.000 ovaj 800 miliona hektara neograđenoga zemljišta što znači u ovome trenutku mi imamo jedan ogroman problem neodrživosti i samodrživosti. Da nam se zatvori 7 dana, 7 dana da nam se granica zatvori mi ne bi bili samodostatni. Što se tiče samoga proračuna i vanproračunskih prihoda i realizacija je nula, ja mogu reći za Splitsko-dalmatinsku županiju i Dalmaciju realizacija je nula. Svi projekti koji su najavljivani oni su nula u prvoj polovici godine od infrastrukturalnih prometnica primjer Kukuzovac – Križice, spoj Sinja na autoput koji se obećaje godinama apsolutno je nula. Tako je npr. i spoj Drniša, Knina, cijele Dalmatinske zagore i Dalmacije bez obzira ministre što ste imali prije 2,5 godine sjednicu Vlade u Splitu gdje ste obećali 2 milijarde kuna projekata. Do sada je nula. Što se tiče ne samo toga, nego evo navodnjavanja, također nula, npr. Sinjskog polja, Petrovog polja, Imotskog polja, nula. Znači u 2019. što se tiče infrastrukture i što se tiče Dalmatinske zagore i Dalmacije i Like u provedbi je nula, nula, ponavljam vas da čujete dobro gospodo zastupnici iz tih krajeva, nula. Stanka će biti odobrena. Javlja li se još koji klub za stanku? Ako ne, nastavljamo s radom točno u 11 sati.

Dobar dan svima. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? S nama je gospodin ministar Zdravko Marić, ministar financija. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnici. Evo kao što je i uobičajeno, a i sukladno zakonskoj regulativi Zakona o proračunu podnosimo ovo izvješće za prvih 6 mjeseci, a ja vjerujem i tijekom vaših replika, rasprava u ime klubova, pojedinačno da se trebamo između ostalog i proširiti raspravu ne samo na prvih 6 mjeseci nego i na aktualne trenutke i što se tiče proračuna kao i nekakve projekcije za dalje. Dakle, što se tiče onoga što smo u obvezi zakonskoj za prvih 6 mjeseci podnešeno je izvješće Hrvatskom saboru u skladu sa svim stavkama odnosno sa svim dijelovima koji se zahtijevaju krenuvši od makroekonomskih pokazatelja. Ono što je možda najvažnije spomenuti ostvarenje pojedinih kategorija BDP-a i pojedinih sastavnica. Ukupno naše gospodarstvo u prvih 6 mjeseci dobro znamo da je BDP zabilježio pad u prvih 6 mjeseci od 7,8% dakle još uvijek smo u prvom tromjesečju imali blagi rast od nekih 0,4% međutim onda u drugom tromjesečju pad je iznosio 15% što je i sami dobro znamo, najveći tromjesečni pad ikad zabilježen što se tiče statistike nacionalnih računa od kada se ona prati. Inflacija u prvom polugodištu je 0,5%, kada gledamo sa proizvodne strane BDP-a vidimo različite performanse, pa tako industrijska proizvodnja smanjenje od 6,4%, trgovina na malo 6,6% dok je recimo indeks obujma građevinskih radova zabilježio povećanje od 3,1% u prvo polugodištu 2020. godine. To je zaista jedan od rijetkih indikatora koji imaju pozitivan predznak u tih istih prvih 6 mjeseci. Noćenja turista smanjenje od 77%, iako dobro znamo da na taj način ulazimo u vrhunac sezone, ali ipak 5. i 6. mjesec imaju svoj određeni značaj. Što se tiče prihodne strane proračuna, ukupni prihod državnog proračuna u prvom polugodištu ostvareni su u iznosu od 60,4 milijardi kuna što je pad od 7,2%. Međutim, u ovim okolnostima poglavito covida treba promatrati fokus malo veći staviti na ostvarenje i izvršenje poreznih prihoda koji su u prvom polugodištu zabilježili smanjenje od 13,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iznosili su 32 milijarde kuna. Redom, porez na dobit u prvom polugodištu 4,2 milijarde kuna ili 20,9% smanjenje s tim da tu moramo napomenuti kod poreza na dobit činjenicu da smo i što se tiče mjera Vlade odgode odnosno otpisa poreznih potraživanja, a tako i pomjeranja obveze podnošenja godišnjih financijskih izvještaja i obračuna poreza na dobit, utjecali na to da praktički taj godišnji obračun ne bude u prvom polugodištu nego u drugom polugodištu. Naravno do kraja godine ćemo vidjeti izvršenje poreza na dobit. PDV 20,5 milijardi kuna ili smanjenje od 12,6%, posebni porezi i trošarine 6,5 milijardi kuna ili 11,3% smanjenje, doprinosi 10,4 milijardi kuna ili 12,2% smanjivanje. Što se tiče rashodne strane proračuna, ona je izvršena u iznosu od 77,1 milijardu kuna i kada gledamo i njenu strukturu, a naravno i neke pojedine sastavnice, sigurno da nam na prvo mjesto uz one tekuće izdatke, tekuće rashode poput mirovina, mirovinskih primanja, plaća i ostalih rashoda za prvo polugodište je karakteristična činjenica da smo već u prvom polugodištu dakle rashodi povećani za 10,1 milijardu kuna, najvećim dijelom zbog mjera za očuvanje radnih mjesta u gospodarstvu, dakle za mjere koje se tiču isplate dijela plaća poslodavcima i poduzetnicima za očuvanje radnih mjesta, dakle za zaposlenike. Sjećate se i sami prvotno je bilo 3.250, a potom i 4.000 kuna sa podmirenim svim javnim davanjima u smislu poreza i doprinosa. Ukupno je isplaćeno 6,7 milijardi kuna, potom je tu i povećanje rashoda za zaposlene što do prije covida dogovorenih povećanja što nekih drugih prijenosa iz prošle godine 1,2 milijarde kuna te mirovine nekih 740 milijuna kuna. Kada gledamo ukupnu sliku rashode i suočimo i sučelimo sa prihodima, u prvom polugodištu ove godine ostvaren je manjak proračuna državnoga u iznosu od 16,7 milijardi kuna ili 4,6% procijenjenog BDP-a. Kada tome dodamo i rezultate izvanproračunskih korisnika koji su ostvarili manjak od 844 milijuna kuna ili 0,2% BDP-a te rezultat jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave manjak od 0,1% i kada sve to skupa konsolidiramo, proračun konsolidiran opće države prema nacionalnoj metodologiji u provom polugodištu ostvario je manjak u iznosu od 17,9 milijardi kuna ili 4,9% procijenjenog BDP-a. Što Što se tiče ostvarenja prvog polugodišta, ja ću vas samo kratko malo podsjetiti na sam početak krize izbijanja pandemije, tada u tom trenutku Hrvatska je bila još uvijek u prvom polugodištu predsjedavajuća Vijećem EU i na našu inicijativu, na naše nazivamo tako i inzistiranje zemlje su podržale taj prijedlog, Europska komisija također dakle sve institucije, da je dovedeno i donešena privremena suspenzija fiskalnih pravila, da se za ovu godinu i do daljnjega neće fokus stavljati na ostvarivanje proračuna u smislu deficit, suficit, javni dug nego da je fokus prije svega na očuvanju radnih mjesta. U tim okolnostima, a naravno vezano i nevezano uz to, mislim da se svi itekako dobro sjećamo, to je bilo između ostaloga i rasprava u HS po pitanju pojedinih mjera, a pogotovo onda kada smo i došli sa rebalansom proračuna za ovu godinu je bilo pitanje kako osigurati likvidnost, dakle račun financiranja samog državnog proračuna koji će iznijeti na svojim leđima zapravo sve ove izazove o kojima govorimo. Samo ću vas podsjetiti, originalni plan financiranja za ovu godinu, dakle govorimo o planu koji je donesen krajem prošle godine, proračun koji je HS usvojio prošle godine, naravno kad još nismo niti imali ikakva saznanja, niti pomišljanja da bi covid kao takav mogao nastupiti, račun financiranja je ukupno iznosio 30,5 milijardi kuna i on je sa sobom podrazumijevao praktički nulto zaduživanje. Dakle, zaduživanje odnosno refinanciranje dospjelih postojećih obveza, bilo na međunarodnom, bilo na domaćem tržištu, a imao je u sebi odredbu koja se ticala praktički projiciranog i predviđenog suficita, kako državnog tako odnosno proračuna opće države. Kada su nastupile ove okolnosti sa našim predviđanjima da ćemo zbog covida imat pad gospodarske aktivnosti, da ćemo imati pad povezani s prihodne strane proračuna, da ćemo u isto vrijeme imati izazove na rashodnoj strani proračuna kako i na koji način isfinancirati sve ove potrebe o kojima govorimo, dakle od zdravstvenih, gospodarskih do šire društvenih, došli smo i s, između ostaloga i sa revizijom, rebalansom proračuna koji je revidirao i stranu računa financiranja. Ona je i više nego udvostručena, na 63,4 milijarde kuna i tada se između ostaloga ključno pitanje postavljalo kako će RH namaknuti ta sva sredstva. I mogu priznati i tu naravno i zahvaljujem se prijašnjem sazivu, tad smo raspravljali u HS o konstruktivnim prijedlozima koji su došli, na koji način i kako nastupiti. Mi smo se držali naše linije koju smo otpočetka sami rekli da ćemo kombinacijom operacija na domaćem, međunarodnom tržištu, ali isto tako i sa partnerskim institucijama, prije svega međunarodnim financijskim institucijama odnosno europskim institucijama taj problem odnosno tu potrebu za financiranjem riješit i to se u konačnici između ostaloga i dogodilo. Dakle, podnošenjem ovog izvješća za 6. mjeseci ja mogu konstatirati da smo mi izvršili što se tiče računa financiranja sa 30.6., 53,8 milijardi kuna od ukupno predviđenih 63,4. Međutim, u nastavku godine, tijekom srpnja, kolovoza, a sada i tijekom rujna možemo reći da smo praktički sve naše potrebe za financiranjem za ovu godinu osigurali. Krenuli smo sa domaćim tržištem, prve operacije su bile vezane uz naše bilateralne aranžmane sa bankama, sve smo to jasno, transparentno, sjećate se da sam bio kao ministar financija i u obvezi sukladno zaključku HS kad god bi dolazio u HS na neki način dati ažurirane podatke odnosno izvijestiti HS o svim poduzetim aktivnostima, nakon toga su bile i slijedile operacije na obvezničkom tržištu, također domaćem, u nekoliko interacija i nakon toga smo pripremili, ja to volim reći kolokvijalno, teren za izlazak na međunarodno tržište. To naše, izlazak na međunarodno tržište je bilo između ostaloga i vremenski, ali i suštinski planirano na način da ispunimo sve ono što smo zamislili na domaćem tržištu, da ispunimo kriterije za ulazak u devizni tečajni mehanizam 2 jel to u očima financijske javnosti ima izuzetno važan ovoga i signifikantan ponder odnosno značaj. A isto tako odvijale su se vrlo pozitivne okolnosti u smislu rasprave na europskoj razini po pitanju u tom trenutku budućeg, a sada vrlo aktualnog plana koji se zove EU nove generacije. Na taj način smo izašli na međunarodno tržište, obveznica od 2 milijarde EUR-a po povoljnim uvjetima je zapravo pokazatelj da smo i dobro tempirali između ostalog. U međuvremenu naravno smo realizirali sve ono što smo radili cijelo vrijeme sa međunarodnim financijskim institucijama. Svjetska banka, Razvojna banka Vijeća Europa, to su dva predmeta koja su već bila u HS. Također i neki drugi poput EIB-a, RBDR-a i sličnih s kojima i dalje razgovaramo i u konačnici račun financiranja također ove godine će već vidjeti određene efekte dogovora na europskoj razini. U prvom dijelu to će se odnositi na ovaj Shore Program kojim se između ostalog u obliku povoljnih zajmova financiraju mjere poput kod nas skraćivanja radnog vremena ili neke druge također za očuvanje radnih mjesta, a naravno u perspektivi koja dolazi i sve veći udio bespovratnih sredstava koji neće ić u račun financiranja nego će biti kao prihodna strana proračuna. To je ono što moram apostrofirati možda u nekakvim dosadašnjim izvještajima o izvršenju državnog proračuna, račun financiranja bi bio relativno manje pokriven u smislu, i u samom izvještaju i u smislu nekakvog izlaganja ministra financija, ne samo mene nego i svih mojih prethodnika i kolega koji su podnosili te izvještaje. Međutim, u onim datim okolnostima mislim da to treba apsolutno spomenuti i, i elaborirati jer je to bila jedna od vrlo vrlo važnih, sjećate se i sami smo si međusobno postavljali pitanje hoćemo li biti kadri namaknuti sva ta financijska sredstva. I u ovom vremenu koje mi je preostalo evo samo kratko da se referiram i na proračun što se tiče nastavka godine. Mi ćemo naravno izvještavati HS, a i u nekom skorom vremenu u idućim tjednima, doći u HS i sa prijedlogom proračuna za iduću godinu, a paralelno sa time i sa rebalansom proračuna za ovu godinu. Rebalans proračuna će će podrazumijevati između ostaloga konstatiranje da je prihodna strana proračuna nešto malo bolja u odnosu na projekcije koje smo imali u samom rebalansu. Ali isto tako da na rashodnoj strani proračuna imamo još dodatnih potreba. Naše mjere koje su u rebalansu proračuna za ovu godinu predviđene su se ticale isplate dijela plaća i potpora za gospodarstvenike za 3 mjeseca. Međutim, za pojedine sektore poput turizma, i nekih drugih uslužnih djelatnosti su te mjere produljene. Također smo u međuvremenu stavili u funkciju i mjeru koja se tiče financiranja skraćenog radnog vremena, kao i neke druge okolnosti koje u tom trenutku nisu bile predviđene. I na kraju imamo između ostaloga i drugačiji organizacijski ustroj same vlade i proračunskih korisnika, pa ako ništa i te tehničke aspekte ćemo na neki način obuhvatiti u tom samom rebalansu. Vlada će sutra na sjednici svojoj usvojiti smjernice za izradu proračuna za iduću godinu. Koristit ću ovu priliku, pa samo da vas isto informiram da što se tiče naših procjena i prognoza za ovu godinu originalna procjena od 9,4 za ovu godinu će bi nešto malo bolja, dakle naša procjena je za ovu godinu pad BDP-a od 8%. Kada gledamo pojedine sastavice krenuvši od osobne potrošnje preko investicija do samog izvoza roba i uvoza roba i usluga, poboljšanja su vidljiva od pojedine do pojedine kategorije, međutim ono što je isto tako važno da što se tiče samog proračuna u ovom trenutku još uvijek ga vidimo na razini od oko 6,7% BDP-a od oko 6,7% BDP-a u smislu deficita i javnog duga na kraju godine od 85,9% BDP-a. Međutim, isto tako je važno u pogledu naprijed i ovo trogodišnje razdoblje, mi smatramo da ova kriza koliko god duboka i koja još uvijek ima poprilično visoku dozu neizvjesnosti jer nitko još u ovom trenutku nema spoznaju i po pitanju cjepiva i po pitanju nekih drugih okolnosti zdravstveno epidemiološkom segmentu, a onda naravno i tih refleksija na samo gospodarstvo, međutim očekivanja jesu da nakon pada ove godine slijedi rast iduće godine, naša predviđanja su na razini od oko 5%, a u trogodišnjem razdoblju odnosno u srednjoročnom roku nešto preko 3% što znači da bismo razinu

na neki način neutralizirana u smislu pada do kraja 2022. godine međutim smatramo da poglavito izvoz usluga i pojedine kategorije njene neće biti još uvijek kompenzirane u potpunosti. Kako god bilo, kako god bilo to su naše prognoze i procjene, na nama je naravno da činimo da te prognoze i procjene budu čim bolje. Maloprije ste i u obrazloženju jedne od stanki se referirali na rejting agencije i njihovo izvješće iz petka gdje su prije svega ono što je najvažnije da smo očuvali i odbranili naš investicijski kreditni rejting. Međutim, s druge strane samo izvješće koje vjerujem da ste ga pročitali, nije tako dugo, ali je vrlo, vrlo sadržajno. Apostrofira tri ključna segmenta. S jedne strane to je gospodarski dio u smislu prije svega naglaska na očuvanje radnih mjesta i sve ono što smo činili. S druge strane to je fiskalni dio, da unatoč činjenici da imamo privremenu suspenziju fiskalnih pravila da ne smijemo dopustiti krajnje na neki način otvaranje možemo reći kao što smo imali svojedobno fiskalnih neravnoteža i na neki način da se ide prema tome da u nekakvom srednjem roku ponovno se vratimo u ono ovoga okolnosti kada imamo ovoga kontrolu javnih financija i kada imamo trend smanjivanja javnog duga. I treći segment je onaj koji se tiče koje rejting agencije uvijek apostrofiraju i analiziraju, a to je između ostaloga elementi političke ekonomije. Dakle, politička stabilnost koja je nužan uvjet i preduvjet za uspješno upravljanje kako javnim financijama tako i ukupnom gospodarskom politikom. Kada sve to skupa zapravo i sagledamo i pogledamo i naše procjene između ostaloga stavimo na neki i sučelimo sa tim argumentima mislim da imamo dovoljno argumenta da kažemo da su te procjene i prognoze izuzetno kredibilne, vjerodostojne i kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu sigurno možemo vrlo jasno govoriti o njima. Na nama je da učinimo i što je moguće više iskoristimo tzv. pozitivne rizike koji značu da te procjene mogu biti i bolje, dakle pad niži, a rast viši, ali isto tako da što je moguće više neutraliziramo i umanjimo i dalje prevladavajući, dakle prisutne, ali i prevladavajući u ukupnom smislu negativne rizike. Opet spominjem krenuvši od zdravstveno-epidemiološke do nekih pojedinih segmenata i sastavnica našeg gospodarstva. Hrvatska ima jednu veliku šansu u ovom trenutku, to je ono što je aktualno, aktualno, vrlo aktualno iduće 2 do 4 godine to je EU nove generacije. Sam Fond oporavka i otpornosti namjerno govorim i oporavka gdje se ključna odrednica stavlja na investicije kako javne tako i privatne, ali i otpornosti, a otpornost znači da se jačaju gospodarstva europska pa tako i hrvatsko na sve danas sutra možebitne krize što su mnogi ljudi kako ekonomski tako i politički analitičari rekli, nije pitanje hoće li neka kriza doći, pitanje je samo kada i u kojem segmentu i koliko će duboko kao takva ostaviti traga. To se vidi i ovdje, mi smo prošlu krizu bilježili punih 6 6 godina pad BDP-a gospodarske aktivnosti, a trebalo nam je još dodatne 4,5 godine da dosegnemo i neutraliziramo te efekte. Tako da smo tek 2019. godine dosegnuli razinu iz 2008. godine. Smatram da trebamo biti svi skupa dovoljno pametni i mudri da taku grešku i pogrešku ne ponovimo, dapače nego da u ovim okolnostima kakve god one izazove bile i od svih nas skupa iziskivale maksimalnu požrtvovnost i napore da ipak iskoristimo u onom pozitivnom smislu pa da iz ovakve situacije iskoristimo tu priliku za jednu kvalitetnu, pravi i transformaciju našeg gospodarstva, a onda između ostaloga i svako ovakvo izvješće o izvršenje državnog proračuna će biti kud i kamo lakše, na neki način ugodnije, kao što je to bio slučaj proteklih godina kada je manje-više svako izvješće koje sam podnosio u Hrvatskom saboru u pravilu imamo ispred svake brojke pozitivan predznak. Nažalost u ovih prvih 6 mjeseci situacija je sa negativnim predznacima, do kraja godine, evo upravo sam vam izložio kakva su naša očekivanja i u svakom slučaju evo zahvaljujem na pažnji i radujem se raspravi. Hvala lijepo. Hvala i vama ministre, imate puno replika. Prvu repliku je tražio gospodin Pavliček. **Pavliček, Marijan (HKS)** Poštovani ministre, pa evo vi ste u ovom izvještaju prikazali stanje državnih financija koje je blago rečeno katastrofalno, pad BDP-a od 7,8%,pad prihoda 7,2%, rast rashoda, manjak proračuna gotovo 17 milijardi kuna. Ali ono što ja ovdje vama zamjeram je to što ste svalili u ovom vašem izvještaju na korona pandemiju. Dijelom se mogu samo tu složiti s vama, zanima me koliko je tu odgovoran politički stožer civilne zaštite za ovo stanje državnih financija koji je tijekom 3, 4 mjeseca zatvorio sve ugostiteljske objekte, zatvorio prijevoznike, zatvorio trgovine, s druge je pak strane Vlada donijela odluku da se tim istima kojima je zabranjen rad isplati 4.000 kuna neto plaće. Znači veliku suodgovornost ovog stanja državnih financija ima upravo Stožer civilne zaštite, a danas kada imamo pet puta više zaraženih prelazimo na švedski model i sve radi kao da ništa … Hvala lijepo uvaženi zastupniče na vašoj replici. Dakle, prije svega što se tiče samih javnih financija, evo ponovit ću još jedanput, proteklih godina zapravo konkretno zadnje tri smo podnosili izvješća za godišnje izvješće proračuna sa viškovima u blagajni, kontinuiranim smanjivanjem javnog duga za preko deset u nešto manje od 4 godine i to su bile sve stvari koje su nam između ostaloga omogućile da u ovim ovakvim okolnostima možemo reagirati iz proračuna, da imamo kredibilitet i na ovom spomenutom domaćem i na međunarodnom tržištu i sve ove mjere kao takve isfinancirati. Sam stožer i sve odluke koje su donosili kao i Vlade znate i sami da su bili i pomno analizirani, utemeljeni u znanstvenim i stručnim krugovima i ono što je isto tako važno reći da cijelo vrijeme nisu zanemarivali i ovaj gospodarski dio. Činjenica je da u jednom trenutku donešena odluka o tom kolokvijalnom zaključavanju ekonomije, ali u tim okolnostima imali imali smo određene mjere kako i na koji način pomoći gospodarstvu da izađe iz takvih okolnosti što manje ranjivo. **Radin, Furio Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Jasno da iz ovog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna je razvidan značajan pad prihoda državnog proračuna, prije svega uvjetovan pandemijom covid-19. No slična situacija događa se, to vi jako dobro znate i na razini jedinica lokalne odnosno područne samouprave, posebno ako tako mogu reći padom prihoda obilježena je moja Dubrovačko-neretvanska županija odnosno jedinice lokalne samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije s obzirom da je ta županija prije svega ovisna o turizmu, a padom turizma gdje je upravo najveći na tom području jedinice lokalne samouprave imaju problema sa prihodima svojih proračuna, pa me interesira gospodine ministre što je Vlada napravila do sada na sanaciji, ako tako mogu reći tih prihoda i proračuna jedinice lokalne samouprave i kakvo je vaše viđenje do kraja godine? Da li ćemo još imati kakvih mjera prema tim istim jedinicama lokalne samouprave? Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, kako što ste dobro apostrofirali ne samo po pitanju Dubrovačko-neretvanske županije koja je sigurno u ovim okolnostima, poglavito zbog turističke sezone možda jedna od najpogođenijih samih negativnih reperkusijama covida, međutim za sve jedinice lokalne i područne samouprave odmah na početku smo rekli to pitanje, kako i na koji način osigurati likvidnost funkcioniranja države, državnog proračuna, sustava kao takvoga je izuzetno važno. Ako itko može taj problem rješavati to je središnja centralna država i mi smo na sebe preuzeli tu i obvezu i odgovornost da sve te potrebe za financiranjem centraliziramo, mi osiguramo jel ipak je državi puno lakše nego da pojedini grad, općina ili županija izlazi na tržište i traži likvidnost, da mi osiguramo, a onda putem tih tzv. beskamatnih zajmova spuštamo tu likvidnost. Do sada je odobreno lokalnoj samoupravi negdje milijarda i 400 milijuna kuna, jedan dio toga za financiranje povrata poreza, znate da smo ove godine prvi put u 6. mjesecu, a drugi dio za efekte covida. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Ako možete još jedanput malo sumirati na koji način je došlo da su kreditne agencije odobrile stabilni odnosno investicijski kreditni rejting potvrdile, da to nije bilo lako, da je Hrvatska isto tako bila zemlja predsjedateljica, sa Europskom centralnom bankom prije ulaska u RM2 je doprinio tome, da isto tako rashodovna strana koja ako se dobro sjećam u rebalansu je 8 milijardi kuna išla dolje je pokazalo odgovornost ponašanja ove Vlade u javnim financijama, da smo znali i sudjelovali u planiranju Fonda za oporavak i Višegodišnjeg financijskog okvira, da ste i vi na vijećima SURE instrument koji smo očekivali 400 milijuna eura dobili milijardu, dakle sve su to komponente koje su dovele do potvrđivanja, a koje se itekako u javnosti zanemaruju. Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče. Pa evo baš vis a vis i rejting agencija obzirom da je to aktualna tema u petak kada je objavljeno to izvješće pa smo onda malo to komentirali u javni prostor, pokušavali približiti građanima važnost i značaj takve jedne odluke, pa bih samo apostrofirao još jednu činjenicu. Jučer je predsjednik Vlade u Koprivnici rekao u proteklih nekoliko godina jedino su 4 zemlje, uključujući i Hrvatsku, zabilježili povećanje i na neki način vraćanje u investicijsku zonu kreditnog rejtiga. da ne kažem više onako kao fizičkim rječnikom ili rječnikom fizičara, da je puno lakše ići prema dolje nego što je prema gore. Kada smo se vratili u investicijsku zonu, a to je bio zaista mukotrpan posao naravno da u ovim okolnostima prvo i osnovno je očuvati taj rejting. I ponovit ću još jedanput i gospodarski pokazatelji, fiskalni pokazatelji, politička stabilnost, ali i ukupni kredibilitet sve je to dovelo do toga da nam SNP potvrdi rejting sa stabilnim izgledima i naravno da ćemo činiti sve da to tako i dalje ostane. Hvala. **Radin, Furio Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Vlade. Samo jedan komentar na transparentnost, dakle na transparentnost, dakle izložit ću kasnije sve detalje, ali jedan komentar na transparentnost proračuna. Obzirom da se od 2006. godine prati indeks otvorenosti proračuna Hrvatska je uvijek tu negdje na sredini zemalja koje se prate, znači ima mjesta za poboljšanje te transparentnosti, ima detalja koji koji su na sintetičkom levelu nisu analitički razvijeni. U današnje doba tehnologije, složit ćete se, da nema zapreka da se sve zapreka da se cijela analitika vidi, tako npr. recimo u ovim rashodima prema funkcijskoj kvalifikaciji imate stavaka tima ekonomski poslovi koji nisu nigdje drugdje svrstani, planirani čak u iznosu 2

su stvari idealne i da ne mogu bit bolje. Dakle, poglavito po pitanju transparentnosti proračuna, uvijek se može još i bolje i moramo tim smjerom ići. Otkad je uveden jedinstveni račun riznice, to je bila jedna velika suštinska reforma naših javnih financija i samog proračuna, veliki iskorak napravljen pa onda objedinjavanje svih proračunskih korisnika i sve ono što je bilo proteklih godina. Međutim, izazovi su uvijek i neki novi, kao što i sami kažete, bilo je na pojedinim stavkama, bilo je u nekim novim okolnostima pa tako između ostaloga tu sve skupa treba imati i adekvatan odgovor. Transparentnost sve, u konačnici ovo su novci poreznih obveznika a svaki porezni obveznik ima pravo i mi imamo obvezu izvještavati o svakoj mogućoj stavci tako da sve što možemo činiti je da još dodatno unaprijedimo a po pitanju transparentnosti to ćemo činiti. Mi smo već neko vrijeme u izradi novog Zakona o proračunu gdje nastojat ćemo napraviti i poboljšanja u nekakvim procesima samih proračunskima tako da sve doprinese … …/Upadica Radin: Hvala./… … još nekim Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo svjedoci smo a i vi ste danas rekli, povijesnog pada BDP-a od preko 15%. Ja osobno i kolegica i kolege iz kluba IDS-a više puta smo upozoravali na preveliku ovisnost državnog proračuna o turizmu što ujedno dovodi i premale otpornosti odnosno male otpornosti na krizu. I danas smo stoga svjedoci a na to nas je upozoravala i EBRD. Ono za što se mi naravno je zalažemo je turizam nam je bitan ali i proizvodnja je ono što generira jedan jedan razvoj a turizam daje dodanu vrijednost. Vi ste osoba koja je imenovana za razgovore sa predstavnicima iz tvornice u Kanfanaru što će dovesti do daljnjih investicija, očuvanja radnih mjesta ali i do potrošnje koja je bitna kako bi se ubrzao proces izlaska iz krize pa me zanima što točno konkretno radite i što radnici mogu očekivati? Hvala. Hvala lijepo. Pa kratko ću biti u minuti to elaborirat ali ono što mogu reći da su ti razgovori u tijeku, ja ću dok oni traju, suzdržavat se od nekakvih dubljih komentara čisto iz nekakvih profesionalnih uzanci između ostaloga međutim ono što mogu apostrofirati i što smo već puno puta rekli, naravno da ćemo dati svoj doprinos da proizvodnja se nastavi i ostane bez obzira na sve okolnosti koje su vama također kao i radnicima itekako poznate i neke okolnosti, ugovorne obveze, isticanje ugovornih obveza i sl., kao i neki drugi koje su pomenuti i spominjati proteklih tjedana u javnom prostoru pa tako između ostaloga i porezna politika. Porezna politika, i sami znate Hrvatski sabor je izglasao čitav niz zakona proteklih godina gdje je gospodarstvo rasterećeno za preko 9 milijardi kuna, doći ćemo vam uskoro i sa nekim novim prijedlozima, u svim segmentima pa tako i izravnom i neizravnom oporezivanju i ono što posebno moram reći, dakle kada govorim o konkretnom slučaju, ne možemo zanemariti ni taj trošarinski sustav ali

ovaj iznimno visok, snažan rast cijena mesa od 7,5% i voća od 11%, ako znate, možda je država smanjila PDV 25 na 13%, da li se tu radi o nekoj špekulaciji trgovaca s obzirom da kažem, imamo niže poreze, možda Ministarstvo poljoprivrede ili Državni inspektorat jer oni normalno da 11% raste cijena povrća i mesa a da padaju cijene energenata 10% i da država smanjiva odnosno poticaj potrošnje, pa možda ne znam, da li to vas ili Ministarstvo poljoprivrede da jedan komentar jer ovo nije dobro da se pokaziva za kad država daje doprinose a s druge strane ovakve, da li su to neke izvanredne okolnosti ali sigurno nije ugodno čitati da se tako visoki iznosi ide udar na građane. Hvala lijepo. Hvala lijepo poštovani zastupniče. Pa evo ja ovaj puta ću probat nastojat i nadam se da neće zamjerit, parafrazirat jučer riječi i predavanje prof. Šimovića sa Ekonomskom fakulteta na temu porezne politike, između ostaloga obuhvatio je cijeli porezni sustav i jasno pokazao na neki način i onda znanstveno, stručno dokazao utemeljenje da i povijest ne samo u Hrvatskoj nego i nekim drugim zemljama, pokazuje da snižavanje stopa PDV-a u pravilu nije bilo vezano i nije se vidjelo u potpunosti sa adekvatnim smanjivanjem cijena dok obrnuti slučaj je više nego vidljiv. Konkretno, mi smo išli u te izmjene jer smo htjeli dati između ostaloga i određeni doprinos i poticaj na neki način domaćoj proizvodnji, domaćem stvaranju vrijednosti, koliko i na koji način je to rezultiralo, pratili smo iz mjeseca u mjesec pojedine kategorije su bilježile blago smanjivanje ali ako i jesu smanjivane cijene, nije bilo adekvatno u smanjivanju PDV-a, ne možemo zanemarit naravno niti činjenicu da su pojedine kategorije poput mesa i svjetske uzgojne kategorije, pa tako imaju neki efekti ali u svakom slučaju, hvala na komentaru. **Radin, Furio

ako ne i prva koja je tako brzo reagirala upravo na ovu pandemiju, reagirajući na način da se pomogne i gospodarstvu i zaposlenicima i da se amortiziraju svi oni negativni učinci koji zapravo se pokazali da ste opravdano reagirali na takav način i uštedama u proračunu a isto tako efektima koje se postiglo na zaduživanju odnosno osiguravaju likvidnih sredstava. Evo to je važno da javnost zna koliko je to važno i koliko je pravovremeno reagirano u ovom slučaju. **Radin, Furio (Nezavisni)** G. ministre, izvolite. na taj odgovor zapravo najbolje onda citirati odnosno čitati nekoga nepristranoga koji to analizira, mi smo ipak pristrani i subjektivni u tome i naravno da ćemo uvijek braniti određene mjere koje smo poduzeli ali evo, već spomenuto maloprije i izvješće, rejting agencija ali i nekih drugih institucija zapravo pokazuje i u konačnici se i potvrdilo da nije bilo bitno samo adekvatno odgovoriti nego i pravovremeno. Mi nismo čekali rasplet događanja i situaciji na europskoj razini, međunarodnih financijskih institucija nego smo odmah stavili u funkciju a tu ću između ostaloga vezati na ovu prethodnu repliku što sam ostao dužan, dakle država čini ono što može u datim okolnostima. Dakle mi nemamo mehanizama ako snizimo PDV, natjerati nekoga da spušta cijenu jer smo tržišno gospodarstvo ali naravno, činiti i poticati određenim mjerama da do toga dođe. U ovom konkretnom slučaju poduzeli smo mjere koje su možemo slobodno reći kao što je i kriza bez presedana i mjere apsolutno bez …/Upadica: Fala/… presedana. Imam dakle pitanje o deficitu kojeg ste spominjali. Jasno je da sada EU komisija na to gleda manje strogo, znači na to gleda manje restriktivno nego prije korone znači na taj deficit i zaduživanje iako se tu krši i pakt o stabilnosti i EU, pravila EU semestra itd., no na mjerama štednje će se kasnije inzistirati. I vidjeli smo na primjeru Grčke, čak je i MMF to priznao da mjere štednje nisu bile učinkovite, svakako ne za društvenu većinu. One su proizvele praktički u Grčkoj humanitarnu katastrofu. Imamo li u vidu, znači da će to doći da tako kažemo na naplatu? Smatrate li da su mjere koje ste poduzeli u proračunu gdje vidimo da se proračun sve manje puni PDV-om, jel, koji je temelj tog punjenja proračuna, porezne reforme koje ste proveli …/Upadica: Hvala lijepa, **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvažena zastupnice i na vašoj replici i komentaru. Mislim da ste u pravu po pitanju ovoga što se tiče i samih okolnosti i suspenzije fiskalnih pravila. Međutim, dobro to je sad pitanje više predviđanja. ne vjerujem da će se ići onim smjerom kao što je bilo kod zadnje ekonomske i financijske krize i da će se taj tzv. osteriti ili mjere štednje ponovno nametnuti kao ključna odrednica. Da je takav slučaj onda bi možda već i u ovim okolnostima veći naglasak stavljali na održivost proračuna javnih financija, a manje na očuvanje radnih mjesta. Kako god bilo, Hrvatska ja mislim da ima jednu zaista dobro iskustvo, kolko god ono bolno bilo iz prošle krize, da ne ponovi tu grešku. Kao što je bilo proteklih godina mi smo u konsolidaciju javnih financija dali joj jedan epitet koji je opet možda subjektivan, ali pametna konsolidacija gdje praktički smo osiguravali i isplate i rast i mirovina i plaća i zadovoljavanje svih potreba, ali na jedan adekvatan način da te javne financije ponovo dovedemo u ravnotežu. Tim smjerom ćemo nastaviti i dalje.

rezultat toga je iznos za kamate koji je 6 puta veći nego iznos za dječji doplatak, recimo što vidimo iz izvješća. Evidentno je da su rashodi eksplodirali u ovih prvih 6. mjeseci. Kako je izrada proračuna za iduću godinu u tijeku interesira me što se radi na tome kako bi se rashodi države doveli u nekakve razumne okvire? Činjenica je da neki ekonomisti čak kažu da nas je ova kriza bacila u 2005.g., tada su rashodi bili značajno manji i evo po tom pitanju možda da nas izvijestite što se dešava, vidjet ćemo i mi kad nam jel prijedlog proračuna, al evo i sad koristim priliku da vas to pitam. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** g. ministre. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo uvažena zastupnice, pa sigurno rashodna strana proračuna, ja bih rekao, neću joj dat superlativ, ali jedna od najvažnijih kao i prihodna strana, ali isto kao i račun financiranja. Sve ove naše potrebe za ovu godinu koje sam pobrojao možemo još uvećati za dodatne sigurno 3,5 milijarde kuna koliko još do kraja godine moramo osigurat. Za iduću godinu samo kad krenete od mirovina, koju predviđamo oko 2%, to vam je već milijarda i 200 milijuna kuna više, pa naš doprinos proračunu EU, pa funkcioniranje države, socijalne politike, zdravstvenog sustava i to onda uvijek ima svoje razloge zašto rashodna strana je takva kakva je. Međutim, ono što je najvažnije za spomenuti, dakle mi ne bježimo od toga da rashode držimo pod kontrolom da oni budu upravljivi kao takvi. Time smo, to smo pokazali i ove godine kad smo u rebalansu, sjećate se, prve mjere koje smo financirali smo isključivo financirali iz preraspodjela postojećih rashoda. Dakle, svi proračunski korisnici, svi ministri, uštedama u svojim resorima kako bi se usmjerilo tamo gdje je najvažnije. Hvala. **Radin, Furio Poštovani ministre, ja bi ponovio jedno pitanje koje sam već prije postavio. Da li ste vi kao ministar zadovoljni sa rashodovnom stranom općenito što se tiče samoga proračuna i da li vi mislite da bi se u budućnosti to trebalo drastično promijeniti? To je prvo. Drugo, vezano za dugove koji su prema veledrogerijama se nakupili kroz zadnjih nekoliko godina, kako mislite da će se u nekakvom slijedećem razdoblju to uspjeti pokriti s obzirom na to da država putem bolnica ili preko drugih javnih ustanova duguje veledrogerijama silne milijarde, ali kad te iste firme duguju prema državi njima stižu ovrhe, ne samo firmama nego i pojedincima. To je jedna stvar. I još jedna mi je zanimljiva stvar koju ste spomenuli. Evo vidimo da je financiranje i uglavnom upravljanje centralizirano, kako to da se nismo okrenuli prema recimo danskom modelu gdje je praktički sve decentralizirano, pa da se ipak malo veće upravljačke ovlasti bilo što se tiče proračuna i financija stavljaju na regionalna središta ili županije …/Govornik se ne razumije/…čak prema lokalnoj samoupravi? I zanima me isto tako …/Upadica: Fala/…kako ćete to kompenzirati za slijedeću godinu

To nastojimo činiti naravno uvijek imamo različite poglede na to na koji način i kojom dinamikom, al mislim da smo i po pitanju rashodne strane proračuna učinili velike iskorake. Ja osobno se nadam da ćemo u nekakvo dogledno vrijeme vidjeti naš proračun i po pitanju nekih principa i načela na jednoj višoj razini, a to je tzv, zero bez bezetting, nešto što smo radili početkom 4. i 5. mjeseca da praktički se fokusiramo na ono što je nužno i da gradimo proračun odozdo, a ne odozgor. Što se tiče veledrogrija i problematike zdravstva, jedna tema koja je vrlo često u HS i puno puta je već apostrofirano. Sve ove mjere i injekcije, sanacije u smislu podmirivanja određenih dijela očito nisu rješenje, treba nešto sveobuhvatnije. Mi ćemo na tom tragu i dalje činiti barem što se tiče ovih sinacija, imamo razgovore do kraja godine,

U Excelu se također mogu zaključati podaci, ali na ovaj način ih mi ne možemo niti analizirati niti možemo .../Govornik se ne razumije./... uspoređivati, itd., zbilja je otežana analiza i imamo zapravo jako malo vremena za to. I to je dio priče oko transparentnosti. Drugo pitanje je što bi vas molili kao dio zapravo antikorupcijskih mjera da se javne nabave vežu uz proračunske stavke, dakle da u svakoj javnoj nabavi imamo proračunsku poziciju kako bi kasnije mogli analizirati koji dio proračun je otišao spram kojih gospodarskih subjekata, to to je također, jako važno za praćenje zapravo preveniranje korupcije. I važna stvar, a to je ovo oko potrošnje, dakle, da li ste razmišljali da snizite PDV na javne usluge jer bi na taj način zaista mogli kontrolirati .../Upadica: Hvala./... cijenu, tu neće doći

zakonskim okvirom, što smo u obvezi podnijeti Hrvatskom saboru, naravno, tu uvijek stojimo na raspolaganju za bilo koje drugo i dodatno pojašnjenje, pitanje, ne samo tijekom rasprave nego i inače. Mogu vas samo još uz to uputiti i na mrežne stranice Ministarstva financija. Nisu, moram priznati najidealnije i najpreglednije, popravit ćemo i to, ali imamo na mjesečnoj razini objave podataka, prihode, rashode, sve ovoga što je, nastojimo da taj vremenski odmak bude što kraći. Što se tiče PDV-a, evo, to je nastavno i na kolegu Lalovca, što je spomenuo, dakle kada gledamo, evo, proteklih 4 godine poreznu reformu i sve promjene koje smo napravili, jedino gdje se stvarno vidjelo u potpunosti smanjivanje, a to je smanjivanje na isporuku električne energije, kao i nekih drugih vezanih usluga, ali u svakom slučaju, jedna tema o kojoj uvijek, naravno promišljamo, kao i cjelokupnu poreznu politiku. Hvala. **Radin, Furio Hvala lijepa. Poštovani ministre, jeste li izračunali ili bar okvirno procijenili koliko je uz pandemiju Covida-19 korupcija u javnoj nabavi i curenje javnog novca u privatne džepove utjecalo na negativni rizik pada BDP-a? Hvala. Hvala lijepo. Pa teško to može Ministarstvo financija računati i izračunati, na neki način imputiramo i da li mi možemo uopće imati uvida da li negdje je bilo ovih ili onih radnji i sl., to radi neki drugi tijela i drugi organi. Ja mogu samo reći da mi računamo ono što je u službenim i evidentiranim tijekovima, pa smo tako između ostalog, prije nekog vremena izašli s podatkom i on je danas i ažuriran da smo, što se tiče rashodne strane proračuna, negdje oko 12,5 milijardi kuna više imali rashoda i izdataka do današnjeg dana. Dakle, najvećim dijelom, više od polovice tog iznosa su za mjere isplate dijela plaća u gospodarstvu, za zdravstvo, ove beskamatne zajmove koje sam rekao prema lokalnoj samoupravi, HZZO-u, HBOR-u i sličnima, a isto tako, nekakvih 10-tak milijardi kuna pada prihoda, s jedne strane po osnovi odgoda i otpisa po prvi puta, poreznih davanja, ali isto tako zbog pada same gospodarske aktivnosti koja se reflektira na pad prihoda. To je ono što mi možemo računati i s tim izlazimo, naravno, javno. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Želi li izvjestiteljice odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Najprije klubovi. Prva je gđa. Vesna Vučemilović ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre i suradnici. Pred nama je Izvještaj o izvršenju državnog proračuna RH za prvo polugodište već na prvi pogled nameće se jedan očigledan komentar koji glasi prihodi podbacili, rashodi prebacili. U odnosu na isto razdoblje, čuli smo da su prihodi manji za 5 milijardi, rashodi veći za 10 milijardi, manje PDV-a, trošarina, doprinosa, kao glavni uzrok pada prihoda. Naravno da je to posve logično jer kada zatvorite ljude u kuće, ograničite kretanje, pad potrošnje je posve očekivan. U proljeće je bilo važno pred izbore uplašiti građane, a sada više nije poželjno širiti strah i paniku pa nam premijer poručuje kako panike nema i kako je sve u redu. A nije u redu. U proljeće, vidimo sada, nije bilo primjereno širiti paniku i zabraniti rad brojnim tvrtkama, a isto tako, nije primjereno trenutno stavljati ružičaste naočale i govoriti sve će biti sjajno. Što radimo privatno, kad dobijemo otkaz i padnu nam prihodi? Smanjujemo rashode. To je jedino logično ponašanje, osim ukoliko imate velikog brata koji šalje doznake iz inozemstva. Tako se Hrvatska ponaša, računa na famozne milijarde koje će nam Europa poslati. Postali smo nažalost ono što je Kosovo bilo u bivšoj Jugoslaviji. Hrvatska je na začelju Europe, ali ne zbog toga što su naši ljudi nesposobni, lijeni ili neuki. Na začelju smo zbog kriminala i klijentelizma vladajućih struktura zadnjih 20 godina. Afere se smanjuju, smjenjuju kao na tekućoj traci, nažalost, ne smanjuju se. Zastupnici gube imunitet po 3 u jednom danu. Na naplatu nam dolaze godine nečinjenja. Na naplatu nam dolazi, što proteklih godina nismo napravili nijednu reformu osim reforme državnih blagdana. Sad ovisimo o toj famoznoj pomoći koju nam Europa šalje. U prvih 6 mjeseci je stiglo preko 10 milijardi. To nam je 50% prikupljenog PDV-a u istom razdoblju, duplo više od prikupljenog poreza na dobit. U tih 10 milijardi, 7 je iz fondova, 3 su iz pomoći EU, a ako znamo kako se taj novac iz fondova uglavnom ulaže u javni sektor, ta praksa se i dalje nastavlja u svjetlu uhićenja i afere od prošlog, samo te iz od prošlog tjedna. Ostaje upitno, koliko tog novca završi u privatnim džepovima lokalnih moćnika. Kada bi USKOK detaljno promotrio brojne lokalne šerife, naišao bi vjerojatno na još podobnih poduzeća koje krasi prvenstvo pri odabiru dobavljača. Ali institucije rade svoj posao. Prihodi od državne imovine i javnih poduzeća iznose mizernih 800 milijuna kuna. Ovaj iznos svjedoči o odnosu prema upravljanju državnom imovinom i negativnoj selekciji kod odabira upravljačko kadra. Ne čudi stoga što su afere u javnim poduzećima postale dio svakodnevice. Političko kadroviranje po stranačkom ključu bira podobne, a ne sposobne pa je i rezultat sukladan tome. Rashodi su 77 milijardi kuna, veći su za 15% u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za usluge su oko 3 milijarde, veći su za 3% u odnosu na prošlu godinu. Od toga je na promidžbu potrošeno 90 milijuna kuna. Ostaje pitanje što se država toliko oglašava i na što se troše ti silni milijuni. Zakupnine, najamnine 428 milijuna, 13% više nego prošle godine, prostora očigledno nikada dovoljno. Zanimljiva je i stavka za premije osiguranja od 30 milijuna kuna. Znači to je daleko manje od sredstava utrošenih na promidžbu, a o zakupu prostora da i ne govorimo. Država bi morala imati osiguranu imovinu. Iz ovog iznosa vidi se kako je ta imovina podosigurana pa ostaje pitanje vezano uz osiguranje imovine koja je nedavno nastradala koji je pogodio Zagreb. Ukoliko nije bila osigurana postavlja se pitanje odgovornosti mjerodavnih. Troškovi reprezentacije su smanjeni za 10 miliona kuna što govori da se može ukoliko se hoće i zašto je ta stavka bila za 10 miliona kuna veća prošle godine. Da li je to bilo nužno? Vjerojatno nije, ali ima se, može se. Financijski rashodi govore o dužničkom ropstvu u koje se nalazimo oni su veći 2% u odnosu na prošlu godinu i kao što sam već rekla trošak kamata je 6 puta veći od iznos koji se isplaćuje za dječji doplatak. Izdaci za sudove su narasli 4,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine iznose 906 miliona kuna, a procesi u Hrvatskoj traju pa traju. Do prvostupanjske odluke u prosjeku prođe 400 dana. Neki optuženi i preminu prije donošenja presude, a što je s onima koji su bili na medijskom stupu srama, njihova nekoć uspješna tvrtka danas više ne postoji, a optuženik u međuvremenu biva oslobođen poput Srđana Mladinića i njegove tvrtke SMS. I to je rezultat našeg notornog pravosuđa zbog kojeg smo između ostalog među državama koje nisu globalno konkurentne. Subvencije su narasle, iznose preko 9 milijardi kuna. Čuli smo i svi znamo da je dobar dio uvjetovan Covid mjerama. Isto tako ne možemo zanemariti ono što nam poduzetnici govore iz dana u dan, a oni kažu, ne morate nam ništa davati ali prestanite uzimati. Nije ta poruka beznačajna jer u proračun svi uplaćuju, a kad država dijeli vidjeli smo na primjeru slučaja Josipe Rimac kako se podobnima i odabranima isplaćuju subvencije, potpore i pozamašna sredstva. U državi koja je prva po percepciji korupcije u EU ovakva praksa je vrlo opasna i nosi u sebi niz potencijalnih problema i budućih afera. U poljoprivredu se ulaže sve više, rezultati su sve gori. U prvih 6 mjeseci 4,4 milijarde 700 milijuna više nego prošle godine, ministrica čuli smo i prošli tjedan konstantno govori o rastu broja goveda, krmača i ostale stoke. No, Hrvatska i dalje uvozi hranu, a samo proizvodnja mlijeka na farmama je u prošlom mandatu vlade Andreja Plenkovića pala za 11%. Rekli bi neki nešto je trulo u sektoru poljoprivrede. Za opskrbu vodom 402 miliona kuna, 229 više nego prošle godine. Gubici i dalje u sustavu preveliki, o kvaliteti vode bi se dalo raspravljati, poglavito tu mislim na Slavoniju i udio arsena. Izdano je jamstvo za nabavku novih vlakova pa nama u Slavoniji ostaje vidjeti hoće li neki od tih vlakova biti i na prugama prema Slavoniji. Možda se više nećemo voziti 60 ili čak i jadnih 20 km na sat željeznicom te imati dilemu biciklom ili vlakom. Na razvoj športa je izdvojeno 9,6 miliona kuna, a u isto vrijeme zbog epidemije bilo je zabranjeno treniranje čak i vrhunskim sportašima. Brojna natjecanja su odgođena uključujući i Olimpijske igre, brojni amaterski klubovi i dalje imaju zabranu treniranja u školskim dvoranama dok u istim tim dvorana sada treniraju profesionalni klubovi i to bez problema i bez maski na licima. Kako financiramo sve ovo navedeno? Obveznice, zaduživanje i dug je premašio 300 milijardi kuna. U prvom polugodištu BDP je pao 7,8% uz rekordan pad u drugom kvartalu od 15,1%. Jedino što je u tom razdoblju raslo je zamislite državna potrošnja i to 2,7%. Neću se ovdje osvrtati na sva ona izvanproračunske stavke jer jednostavno nema vremena samo ću napomenuti kako mi je privuklo pozornost obrazloženje izvršenja financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koje je primjer lijenosti administracije jer na 1,5 stranici je je obrazloženje prihoda i rashoda napisano što mi se čini kao nekakav vrhunac bahatosti ovog u biti nepotrebnog fonda. Budući da je izrada proračuna za iduću godinu u tijeku i pri kraju nadam se da će nadležna ministarstva voditi računa o činjenici kako je neizvjesnost i dalje glavna značajka značajka narednog razdoblja te će pri izradi proračuna kod rashodovne strane ponajprije voditi računa o tome, ostaje nam čekati reforme koje se najavljuju ali se ne provode, a bez reformi ćemo i dalje prematati brojke lijevo i desno, dizati kredite, zaduživati se i ostati na začelju (Nezavisni)** Sada je na redu gospodin Pavliček i onda gospodin Zekanović, dijelit će vrijeme ispred Kluba Hrvatskih suverenista. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo kao što sam istaknuo u replici upućenoj ministru, danas u ovom izvještaju izuzetno loše stanje državnih financija, vidimo s jedne strane pad prihoda, s druge strane rast državnih rashoda što je rezultiralo sveukupno manjom proračuna od gotovo 17 milijardi kuna ali ono što mene tu posebice bode u oči, što je sve prebacilo na koronu i da je korona uzrok svemu tome. Usporedba sa drugim europskim zemljama pokazuje da je pad u većini drugih europskih zemalja znatno niži nego kod nas što znači da su ipak nešto drugačije provodile politiku prema korona pandemiji. Znači osobno smatram i u ime kluba Hrvatskih suverenista smatramo da veliku suodgovornost u ovakvom stanju državnih financija upravo ima Stožer civilne zaštite RH. Čisto političko tijelo koje je donijelo odluku zatvoriti pola države tijekom ožujka i travnja, prisjetimo se samo, danas smo imali 30 do 50 zaraženih po danu, zatvorili su se svi ugostiteljski objekti, brojne trgovine, zabranjen rad odnosno prijevoz prijevoznika, zatvorene su bile škole, vrtići itd. S druge pak strane, Vlada RH donosi odluku da svima njima kojima je zabranila rad, pomogne kroz financiranje plaća uposlenima od 4000 kuna. Znači s jedne strane ta ista Vlada donosi odluku o zabrani rada, s druge strane isto donosi odluku sufinanciranja iz javnih sredstava odnosno iz državnog proračuna. Danas 6 mj. kasnije, imamo 5, 6 puta više zaraženih na dnevnoj bazi i sve funkcionira normalno. Danas rade ugostiteljski objekti, danas su trgovine otvorene, danas djeca idu u škole, danas auto prijevoznici voze, što se promijenilo? Pitam se što se promijenilo? Hoće li to političko tijelo priznati svoju grešku i reći da, mi jesmo suodgovorni što je danas državni proračun u manjku od 17 milijardi kuna jer smo krivo procijenili u ožujku ove godine i zatvorili državu ili ćemo se svi praviti po onoj staroj narodnoj „Pojeo vuk magare“ i nikome ništa. Netko mora snositi ne samo političku nego i moralnu odgovornost jer kad ovo sve sada vidimo, pitam se tko je ovdje normalan, tko je ovdje lud? Znači ja sam na čelu Stožera civilne zaštite Grada Vukovara, toliko kontradiktornih odluka je bilo sa nacionalnog stožera da to više ne možete pohvatati šta se radi. Znači do jučer zabrana, nema potrebe nositi masku, nakon toga moramo svi nositi masku. Nakon toga djeca u školi moraju biti odvojena ali dolaze istim busom u tu školu. Apsurd do apsurda. I sve to je rezultat dobrim djelom upravo ovog manjka ovakve katastrofalne odluke samoga Stožera civilne zaštite. Mislim da ovaj proračun nažalost samo presipavanje iz šupljeg u prazno, bez ikakvog efekta, gdje su velike investicije? Pogledajte, ja se ne sjećam u zadnjih nekoliko mjeseci neke velike infrastrukturne investicije koja je financirana sredstvima državnog proračuna. Primjerice, u gradu Vukovaru, mi i dandanas nemamo obilaznicu, trebala je biti javna nabava početkom ove godine, odgođena je zbog korona pandemije. Gdje su demografske mjere koje država treba podnijeti? Nema ih, jednostavno jer ovaj proračun služi kako bi se iz šupljeg u prazno pretačalo i tako bi se postojeće stanje koliko toliko održalo a puca po šavovima sa svih strana. Mislim da netko, a tu prvenstveno mislimo na predstavnike Stožera, moraju suočiti sa ovom istinom, da su oni velikim djelom suodgovorni za ovu situaciju a ne samo pandemija korona virusa.

Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Nema ministra, tu je državni tajnik, hvala vam što ste tu. Dakle, imamo jedan važan dokument, izvješće polugodišnje ali ministra nema. On ima važnijeg posla. kojeg važnijeg posla? Zar nije najvažniji posao u ovom najvišem domu hrvatskog naroda, braniti svoje izvješće? Koji to važniji posao može biti, meni to nije jasno. Tako da mi je jako žao što ministra Marića nema ovdje jer znam da on neće poslušati ovo što mi govorimo jer mašinerija glasačka je sa ove strane, oni će ovako i onako odraditi ono što A. Plenković želi. Ja ću samo izvući dvije, tri misli ministra Marića iz njegovog govora za ovom govornicom prije par minuta. On je rekao da ćemo 2023. g. doći na razinu 2019. godine. A rekao je da smo 2019. g. došli na razinu 2008. godine. Dakle, jednadžba je jednostavna, 2023. ćemo doći na razinu 2008. g. i bit ćemo zadovoljni. Ne postoji država u EU a evo ja ću reći i odgovorno, ne postoji ni u svijetu koja se ponosi s tim gdje se ministar financija ponosi da će 2023. g. doći na razvijenost 2008. Hoće li nam ministar Marić doći ovdje za 5 g. i reći super, doći ćemo 2030. na razvijenost iz 1945. i onda ćemo to shvatiti kao uspjeh? Dakle radi se o potpunoj katastrofi. Drugu stvar koju g. Marić nije spomenuo s ove govornice a jako je važna a glasi nismo još jednu jedinu lipu pomoći dobili iz EU-a. Ponovit ću, nismo dobili još jednu jedinu lipu a ovdje u ovom domu je A. Plenković slavodobitno početkom ožujka najavljivao milijarde. A nema ih. Pa je onda najavljivao u 6 mj., pa u 7., pa na početku ovog saziva, pa je prije par dana kad je imao aktualni sat, opet najavljivao i najavljuje i dalje. A novac još nema ništa, toliko o europskoj solidarnosti. I poštovani ministre, ako ikada budete gledali ovo što ja govorim, recite mi je li europska solidarnost to što mađarski MOL ovih dana gasi Sisačku rafineriju i što ona postaje povijest? Je li solidarnost europska to što i danas hrvatske cisterne, INA-ine cisterne voze hrvatsku naftu iz hrvatskih naftnih polja u Mađarsku na preradu? E nije to europska solidarnost nego svak gleda sebe. Svak gleda sebe. Pa nije niti europska solidarnost kada je Austrija, Njemačka, Francuska i tko zna koja sve država nije uvela zabranu odlaska turista svojih ljudi u našu državu jer ne postoji europska solidarnost, postoji danas isključivo europska sebičnost. A Hrvatska je svoju suverenost predala EU koja o njoj očito ne vodi računa. Dakle, mi plaćamo danas, a o tome sam govorio i ponavljat ću, 650 milijuna kuna više članarinu EU u nadi da ćemo od te EU kasnije dobiti nekakav povrat novca jer nema vraćenog novca. I naglasit ću opet na kraju onu jednu fantastičnu činjenicu s kojom se ministar Marić pohvalio, 2023. godine ako sve bude u redu prema planu Andreja Plenkovića ćemo razvijeni kao što smo bili 2008. godine i moramo biti zadovoljni. A tko je kriv za to? Nije niko kriv. Nije kriv Stožer civilne zaštite, on je napravio sve kako treba, zatvorio je državu i unazadio Hrvatsku. Koliko? Računajmo, 15 godina unazad i nitko nije kriv jer Andrej Plenković nije ni kriv onda kada direktori, upravitelji trgovačkih poduzeća koje je on postavio idu u zatvor nego je kriv uvijek netko drugi, on se obračuna s korupcijom. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Boris Lalovac koji će govoriti u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Kolegice i kolege. Danas se pred nama nalazi Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za prvih 6 mjeseci 2020. godine i ono što je ovdje uvodno i rečeno pod snažnim negativnim utjecajem epidemije, evidentiran je pad od 7,8% ili kada se to po nekako mjeri po kvartalima najsnažniji je pad u drugom kvartalu od 15%. Kada se to laički prevede, mi godišnje stvaramo oko 400 milijardi kuna BDP-a, 400 milijardi kuna. Najmanje stvaramo BDP-a stvaramo dobara i vrijednosti u prvom kvartalu to je negdje oko 90 milijardi kuna, onda u drugom kvartalu stvorimo oko 100 milijuna kuna u trećem kvartalu znači tijekom ljeta znači kada je turistička sezona stvorimo oko 112 milijardi kuna i onda četvrti oko 98. Zašto vam to govorim? Govorim da bi se pokazalo kakva je sezonalnost hrvatske ekonomije, a u toj sezonalnosti hrvatske ekonomije, snažnoj sezonalnosti hrvatske ekonomije ovisi i naš proračun i o čemu mi danas tu govorimo. Znači kada vidite da u trećem kvartalu stvorimo 112 milijardi kuna, znači govorimo o iznosima prošle godine u odnosu na prvi kvartal to je skoro 30% više vrijednosti, znači 30% više vrijednosti tijekom ljeta kada imamo 15-ak do 20 milijuna turista, potrošnje, trgovine itd. u odnosu na onu nekakvu aktivnost koja se odvija u siječnju, veljači, ožujku. Tako su vam posloženi i porezni prihodi, tako su posloženi i cjelokupna nekakva struktura poreza i onda kada vidite pad određenih gospodarskih aktivnosti da to snažno utječe i na porezne prihode. I to pokazuje ovaj izvještaj pokazuje ovaj izvještaj gdje najsnažnije pada PDV, on je pao za nekih 3 milijarde kuna, ali tu uvijek moramo računati s nekakvim određenim odmakom, znači negdje I zbog toga je ovdje moje jutrošnje pitanje koliko imamo tu više općenito, nažalost, zbog strukture ekonomije i strukture troškova našeg proračuna odnosno rashodovne strane proračuna važnost PDV-a i nekakvog pokušavanja stimuliranja gospodarskih aktivnosti kroz manji PDV pa vidimo smanjenje odnosno međustope PDV-a sa 25 na 13% date određeni poticaj trgovini, date određeni poticaj gospodarstvu onda vidite s druge strane ti poduzetnici koji su dobili potpore ponovno iz državnog proračuna ovih 6,7 milijardi kuna bilo bi interesantno dobiti po nekakvim sektorima, znači trgovina itd. i ovi svi koji su dobili potpore iz državnog proračuna povećavaju cijene povećavaju cijene voća, povrća, mesa itd. koji imaju niže stope, povećavaju za enormnih 10, 11%. A ako znamo da je najveći dio u strukturi tih cijena, cijena energenta, jel tako su postavljene određene strukture, a cijene energenata na svjetskim tržištima pada, toliko pada da nafta u povijesti nikad nije bila negativna, ono se trgovalo uz gubitak. Znači onaj tko je kupio naftu još je morao platit, platit, to se nikad nije u povijesti dogodilo, da nafta stvara gubitke, da kamatne stope su u minusu, da imate s druge strane takvu manipulaciju na tržištu prehrambenih poljoprivrednih proizvoda i ja se nadam da će se to pokazati da je to i Ministarstvo poljoprivrede i sve agencije da to jednostavno i kroz nekakve zakonske regulative ne smijemo dopuštati tako snažne manipulacije na tržištu. ne može reći ako država subvencije i poljoprivrednicima, daje subvencije trgovcima, smanjuje porezne stope kada je najteže cijene lete u nebo. To je sada pokazao ovaj slučaj i mislim da bi se trebali ozbiljno pozabaviti ukoliko bi se tako nešto slično dogodilo u budućnosti, da se bez obzira koliko postoje određeni tržišni mehanizmi da država tu mora reagirati pogotovo zato što je država i sudjelovala u nekom otkupu, reotkupu tih određenih poljoprivrednih proizvoda. Tako da mislim da sigurno tu treba biti dodatne kontrole pogotovo zato što je to najvažniji dio košarice za hrvatske građane. Smanjenje zapravo najvećim dijelom vidite da je bilo u i PDV-a izvoza od nekih 25%, međutim vidimo da uvoz nije bio toliko smanjenje negdje on je bio negdje na 17%, međutim ono što je zapravo realno i pokazalo se zapravo da su investicije pale negdje od 6 do 7% i to je ono što zabrinjava. To je ono prvo što zapravo kada se usporava ekonomija prvo prestanu vam banke odobravati kredite, nalazimo se negdje u moratoriju od nekih 40 do 50 milijardi kuna kredita, znači gospodarske aktivnosti i poticaja nema ako banke zapravo zatvore, zatvore tu pipu i sada gledaju isključivo kome će dalje davati kredite i gospodarske aktivnosti nema kad nema kreditne aktivnosti i kada zapravo počne padati snažno potrošnja kućanstva zato što su to jednostavno očekivanja. Ekonomija je zapravo percepcija rađana šta će biti za 6 mjeseci, znači šta će biti, šta očekuju građani za 6 mjeseci i nešto slično je zapravo vrlo slično vam zapravo reagiraju i rejting agencije. Ovdje je bilo govora o rejting agencijama, jesmo mi dobri, kako smo mi se uspjeli nositi, znači agencije gledaju percepciju Hrvatske za 2-3 godine. N gledaju trenutačni utjecaj, a naša percepcija za 2-3 godine je pozitivna bez obzira koliko netko želio o tome govoriti negativno i širiti određene stvari zato što smo već snažno ušli u euroatlanske integracije ono što smo cijelo vrijeme zapravo govorili i pristupili tržištu od 500 miliona potrošača. I našeg izvoza i zapravo korištenja određenih sredstava. Jel zamislimo kakva je bila 2008. godina kada se jednostavno nije moglo, bez obzira šta mi govorili, nije se jednostavno moglo doći do bilo kakvih sredstava na financijskom tržištu. Ja sam nažalost bio u tom jednom društvu gdje Europa je govorila samo o rezanju, samo …/nerazumljivo/… rezanje, rezanje, rezanje, Europska komisija odnosno unija jednostavno nije znala ni jedne druge planove izlaska zapravo iz određenih kriza osim rezanja. Danas ne čujete ni u jedno europskoj zemlji znači i potpuno jedna percepcija drugačijih instrumenata borbe s krizom koristi Europska komisija odnosno što je koristila za 2008. godinu, potpuno drugi koncept, drugi koncept. Znači razvijaju se fiskalne mjere, razvijaju se monetarne mjere, vidjeli smo i snažni utjecaj HNB-a koji stabilizirao tečaj na 7,53 iako je potrošio jedan značajni dio svojih deviznih priljeva, jedan značajni dio deviznih priljeva je potrošio, reagirao je što se tiče mogućnosti likvidnosti tržišta pa ona je i danas bez obzira što je taj dio zatvoren prema poduzetnicima, to je ono na čemu moramo kako ga otvoriti dalje prema poduzetnicima još uvijek je velik i iznosi oko 40 milijardi kuna u sustavu što je dobro radi percepcije građana da znači da novaca nekakvih ima, da nema tog još nekakvog uvlačenja u sebe i u tom dijelu je monetarna politika odigrala nešto slično kao što su odigrale europske monetarne institucije. Također i fiskalnim mjerama se daje određeni poticaj potrošnji i ovo što cijelo vrijeme ovdje govorimo o korištenju nekakvih sredstava i percepcija rejting agencija za Hrvatsku je zato što ulazimo u ERM 2 mehanizam, što ćemo pristupiti europskoj valuti isključivo zbog toga što znaju da neće biti samo HND borba sa deviznom likvidnošću jer mi devize možemo dobiti samo iz dva načina, možemo dobiti iz izvoza roba roba i usluga odnosno najvećim dijelom devize dobivamo osim doznaka, dobivamo od turizma. I kada je snažni bio i od direktnih stranih investicija, nažalost direktnih stranih investicija u ovakvim krizama gdje se svi povlače u sebe nema, turizam vidimo da je osjetljiv i nama najvažniji izvor deviza da bi nam bila stabilna kuna prilikom ulaska je zapravo EU fondovi jel. To je priljev koji dolazi u Hrvatsku, koji dolazi na račun HNB-a koji se kasnije i to je onaj dio gdje Hrvatska i sada manje ranjivija u odnosu na 2008. godinu kada je isključivo ovisila o nekom priljevu deviza, koji isključivo, ili direktnih stranih investicija ili izvoza roba. Znači još jednom, snažan je to bio pritisak na prihode proračuna, govorimo, ne samo, a najvažnijem dijelu PDV-a, tako da i u budućnosti budemo raspravljali nažalost takva smo ekonomija, takva strukturna reforma da sada snažno mijenjamo PDV je nemoguća, nemoguća. Jer iz PDV-a nemojte zaboraviti da plaćamo polovinu mirovinskog fonda, mirovinski fond isplaćuje mirovine 45 milijardi kuna. 22 milijarde kuna dobiva od uplata od mirovna, razliku 22 milijarde kuna plaćamo iz PDV-a, mirovine se plaćaju iz PDV. Da svima bude jasno, da tu nema nekog zaduživanja, nekog novca, znači PDV je, to vrlo jasno govorim, da bi imali stabilni mirovinski sustav moramo imati takav PDV kakav je. Ne smijemo dalje ugrožavati mirovinski sustav jer nalazimo se na niskoj granici od 500 EUR-a mirovine, 400 do 500 EUR-a mirovine. I zbog toga kad govorimo si o nekakvim velim brzim instant rješenjima, nema ih.

Sada je na redu gospođa Sandra Benčić koja će govoriti u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče sabora ja vam se zahvaljujem. Znači prvo ću reći nešto o kvaliteti dokumenta i mogućnosti uopće da kao parlament nadziremo proračunsko i planiranje, a onda i izvršenje. Prvo, dokumenti koje dobivamo su obimni što nije samo po sebi problem, problem je to što su zapravo nepretraživi. Dakle, oni su u nepretraživim formatima i ne postoji nikakav razlog da se tablični prikazi ne dostavljaju u exel dokumentu koji je pretraživ i koji nam omogućuje da analiziramo i kompariramo različite dokumente koje dobivamo. Dakle, za ubuduće zaista bi tražili da nam se dostavljaju dokumenti u pretraživom obliku, isto tako da svaki dokument na početku ima sadržaj kako bi se lakše u njemu u njemu snalazili. Što se tiče transparentnosti izvršenja proračuna, imamo još jedan prijedlog i molila bi one koji jesu u Odboru za proračun da možda i o tome rasprave i tražite od Ministarstva financija, a to je da bi zapravo zaista potrošnja bila transparentna, posebno u odnosu na odljev sredstava odnosno rashode proračunske koji idu prema gospodarstvu i gospodarskim subjektima kroz javne nabave, bilo bi važno da svaka javna nabava ima i oznaku proračunske stavke sa koje se ona plaća kako bi onda zapravo uz izvršenje proračuna mogli dobiti i tablični pregled, dakle svih subjekata koji su bili korisnici kroz javne nabave proračuna i na taj način bi zapravo mogli i detektirati, a možda i prevenirati neke korupcijske afere kada bismo vidjeli da određeni gospodarski subjekti, dakle imaju značajan, zapravo dobivaju preznačajna sredstva iz proračuna. Nadalje, ono što je bitno iz ovog izvještaja što želimo naglasiti je dakle, vidjeli smo u njemu da je u prvom polugodištu 2020.g. ukupno izvršeno 6,7 milijardi kuna rashoda za covid krizu odnosno za provedbu mjera za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca. Ono što smatramo da bi bilo važno da kad tako velik dio proračuna i proračunske potrošnje koji nije bio planiran, nismo mogli niti planirat covid epidemiju, bude dakle potrošen na očuvanje radnih mjesta da onda u izvješću dobijemo i evaluaciju utjecaja tih mjera. Šta to konkretno znači? Dakle, to znači da je ta evaluacija utjecaja mjera na očuvanje radnih mjesta i visinu prihoda radnika trebala obuhvatiti podatke o broju radnika koji su ipak izgubili posao kod onih poslodavaca koji su bili korisnici mjera jer takvih ima, koliko ih ima i koji su to bili poslodavci. Nadalje, broj poslodavaca koji su bili korisnici mjera, a ujedno su si isplaćivali dividendu za 2019.g. jer nažalost kod definiranja mjera se propustilo onemogućiti isplatu dividendi za 2019.g. onim poslodavcima koji su korisnici mjera. neko ko je bio suvlasnik firme i kasnije obrta, dakle dužnost je naravno svakog poslodavca da prvo on preuzme rizik i ona sredstva koja ima na raspolaganju uloži u mitigaciju rizika, a tek onda naravno i države. Dakle, mi nismo protiv toga da država pomogne očuvanju radnih mjesta, a posebno radničkih plaća, ali jesmo za to da se zna čija je prvenstvena obaveza preuzimanja tog rizika i nije dopustivo da su si ljudi isplaćivali dividende za 2019.g. i to vrlo visoke, dakle vlasnici tvrtki, a da smo im istovremeno iz proračuna isplaćivali milijune potpora. Dakle, to, takvu situaciju ne možemo više imati i željeli bi zapravo znati koliko takvih slučajeva je bilo, koliko je dividenda takvih isplaćeno u ukupnoj sumi i i koliko su ti poslodavci ukupno dobili subvencija iz proračuna na, za očuvanje radnih mjesta. Što se tiče dalje samog, samog dokumenta potrebne su nam još neke dodatne, dodatna razjašnjenja. Tako primjerice u dokumentu, računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na strani 8, poziciji 3226 koja se tiče vojnih sredstava za jednokratnu uporabu, imamo u prvih 6. mjeseci, u prvih 6. mjeseci 2020. u odnosu na 2019., 3200%-tno povećanje, a ne znamo na što, niti za što i tražili bi objašnjenje o kakvoj se vrsti troška radi. Slično na poziciji 3296 sudski troškovi imamo uvećanje od 200% u odnosu na prvih 6. mjeseci 2019., također bi trebali objašnjenje o kakvim se troškovima radi. Zatim na poziciji kamate zaprimljene zajmom trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora imamo povećanje od 4700% odnosno 47 puta, također bi trebali dodatno objašnjenje. Te, također tražimo da se na strani 10, pozicija 4228 dodatno pojasni povećanje od 1100%, što je približno 11 puta u odnosu na 2019. za potrebe vojne opreme. Dakle, to su neki rashodi koji nam zapravo nisu jasni šta se točno i za koga nabavljalo i zašto se radi o tako velikim povećanjima u odnosu na 2019.g.? Zahvaljujem se. Sada je na redu g., gđa., oprostite, Marijana Puljak, koja će govoriti ispred Kluba zastupnika IP-a, Pametnog i GLAS-a, Zahvaljujem predsjedavajući, drage kolegice i kolege. Na početku ovog izlaganja samo da napomenem da je Hrvatska druga najsiromašnija zemlja u EU, dakle nakon Bugarske i krizu smo dočekali s te pozicije, tako da to treba imat na umu kad se govori i u ovom izvješću jel često se spominje kako nam je covid ili korona kriza kriva za stanje financija. Izvještaj dakle pokazuje očekivane promjene na strani prihoda i rashoda, kažem opravdanje je često zbog covida koji naravno nije planiran i to je logično ovakva kriza i očekivano je to što je jel sav, sav deficit se objašnjava na taj način. Međutim, korona kriza je zapravo pojela sve ozbiljnije reforme koje najčešće u svim predizbornim kampanjama, a nikako zapravo da ih primijenimo i da obuzdamo zapravo rashode države. Dakle, prihodi su nam se neplanirano smanjili više od planiranih, rashodi povećali također više od planiranih i teška proračunska godina koja će i slijedeća koja će zapravo ovisit o pomoći iz EU-a, ali prije svega ovisit će o mudrom upravljanju proračunskim rashodima. Da nismo članica EU-a ovo potonuće proračuna bi bilo puno teže i ozbiljnije, i sada je ozbiljno, ali kažem bilo bi vjerojatno još teže. Dakle, pad prihoda, povećanje rashoda i rast deficita državnog proračuna su najvažnija obilježja ovih 6. mjeseci. Prihod državnog proračuna ostvaren je u iznosu 60 milijardi, manji za 7,2% u odnosu na prošlo razdoblje i najveći dio prihoda odnosi se na poreze koji su smanjeni 13,6%. Porez na dodanu vrijednost, čuli smo smanjenje od 12,6% u odnosu na prošlu godinu, to je ozbiljna prihodovna rupa nastala zbog smanjenja osobne potrošnje, vidjeli smo ga u lipnju i dalje neko punjenje od lipnja do listopada. On je najizdašniji izvor poreznih prihoda, zato je njegov utjecaj najveći u ukupnim prihodima. ne nabrajam, dakle iz izvještaja gdje je još smanjenje prohoda, porezi, trošarine, doprinosi, mirovinsko, osiguranje i za zapošljavanje, prihodi upravnih i administrativnih pristojbi a na stavku koji se ozbiljno računa u slijedećim razdobljima, to je prihod uglavnom iz EU-a, prihodi dakle od pomoći koji ostvaruju rast od 25%. U nedostatku prihoda zbog ovih izvanrednih okolnosti, upravljanje rashodima je zapravo ključna poluga upravljanja proračunom a ovdje iz ovog izvještaja, dakle vidimo, imamo rast rashoda koji je povećan 15,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ponovno kažem, opravdanje epidemijom COVID-a zbog mjera očuvanja radnih mjesta, sve skupa kad zbrojimo, 16,7 milijardi dodatnih, 2,8 milijardi proračunskih izdataka, ukupno dakle oko 9,5 milijardi kuna. Ovi posebni rashodi u izvanrednim okolnostima, povećavaju razinu rashoda koja je općenito prevelika zbog neučinkovitog upravljanja. U neučinkovitost spada naravno i korupcija koja je mogu slobodno reći, postala i način života u Hrvatskoj. U obrazloženju se navodi povećani rashodi za zaposlene, u obrazovnom sektoru, jedan od razloga a zapravo nije, smatramo da nije vrijedno obrazloženja obzirom na količinu troškova na koje se trebalo utjecati strukturnim reformama. Zbog odlaganja svih tih reformi, Hrvatska je najveći broj godina bila i u postrecesijskom periodu nakon 2008. g., dakle najduže smo se izvlačili iz krize a i iz ove kako se čini, iz ove krize ćemo se najduže izvlačiti od svih zemalja u EU. Ako gledamo rashode po ekonomskoj klasifikaciji, prvo mjesto zauzima rast subvencija, narasle su na 9,3 milijarde u odnosu na 3,7 milijardi u prošlom razdoblju. Drugi po veličini skok rasta bio je u pomoćima danih inozemstvu i unutar općeg proračuna, dakle socijalna zaštita, opće javne usluge, ekonomski poslovi, zdravstvo, javni red i sigurnost, obrazovanje nešto manje, 4,9%. Dakle analizu i odgovore treba tražiti kroz ključne momente a to je stvarna efikasna reforma javne uprave koja mora donijeti dodatnu vrijednost smanjenjem udjela troškova državnog aparata u vidu ovih općih i javnih usluga i ekonomskih poslova posebno ulijevanja subvencija što je nekad fini naziv za pokrivanje neracionalnosti, neefikasnosti, neekonomičnosti u sustavu velikih državnih poduzeća u javnom sektoru. Dakle posebno nas zanima, evo kad smo govorili o transparentnosti maloprije, u komunikaciji s ministrom, zašto se ne vidi ti detalji i analitika, ovdje imamo osim toga što se slažem da nam trebaju izvještaje dostavljati u strojno čitljivom obliku odnosno u tabličnim prikazima, pa da ih možemo i analizirati, dakle nekad ne vidimo detalje i pravu analitiku što se skriva iza sumarnih iznosa pa tako ovi predujmi za Croatia airlines, 150 milijuna kuna, HŽ infrastrukturu, HŽ putničkom prijevozu iz kategorije subvencija prebačeno u kategoriju pomoći, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatske vode itd. Dakle, dugogodišnji unutrašnji problemi utkani u proračunske rashode i odlaganje strukturnih reformi je temeljni uzrok proračunskog deficita na koji se samo nadovezao rast rashoda i pad prihoda uzrokovanih ovom epidemijom. dakle imamo povećanje deficita općeg proračuna, deficit opće države 17,9 milijarde, od toga deficit državnog proračuna je 16,7 milijardi ili 4,6% BDP-a. U odnosu na prethodno razdoblje, deficit državnog proračuna, povećan je 9 puta u odnosu na prvo polugodište 2019., 2019., radi se o ozbiljnom deficitu, očekuje se pomoć EU-a, iako je pomoć potrebna i poželjna i dobrodošla, ne treba se zaboraviti da su temeljni razlozi u našim dugogodišnjim unutrašnjim strukturnim problemima koji nije ozbiljno rješavala niti jedna Vlada do sada. Uvijek su se radile nekakve površinske, parcijalne reforme koje su potrošile sve raspoložive resurse. Bez dubinskih reformi na rashodovnoj strani proračuna, sve reforme na prihodovnoj strani ostaju ostaju zapravo jalove i Hrvatska će i dalje ostati čamiti na dnu svih rang lista u EU, dakle ostat ćemo najsiromašnija odnosno druga najsiromašnija zemlja EU-a. Hvala. Hvala i vama. Sada je ispred Kluba zastupnika HDZ-a na redu gđa. Grozdana Perić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa državnim tajnicima i suradnikom. Pred nama je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna RH za prvo polugodište 2020. godine. Unatoč tome što kolege neki žele prikazati kako je ovo stanje uzrokom prvenstveno naših neprovođenja bilokakvih bilokakvih reformi i poduzetih mjera, ja moram napomenuti da je u prethodne 3 g. državni proračun imao ostvarene viškove, itekako se vodilo računa o puno segmenata, ali dozvolit ćete da se puno toga ne može napraviti preko noći i za pojedine promjene je potrebno i vrijeme i uvijek je puno teže, uvijek sam to govorila da se dogodi nešto negativno nego vraćati i dizati i praviti na jedan način pozitivan efekt. Upravo u ovom periodu ono što sam i do sada isticala, važno je reći kada pogledate 2019. da je ova godina zaista bila i bit će itekako jedna od najtežih, najizazovnijih godina u ovom mandatu jer je važno postići upravo taj balans između onoga mogućeg i onoga što u uvjetima izazvanom pandemijom moguće napraviti. Domaće tako gospodarstvo i ovo što je već spomenuto dakle pad BDP-a je očit i to je ono što je ova Vlada pravovremeno i reagirala i adekvatno reagirala sa mjerama koje je poduzela. U prvom tromjesečju bio je rast od 0,4% BDP-a. međutim nakon toga u ovom kvartalu je on pao preko 15% u odnosu na prethodnu godinu. Što su sastavnice upravo toga i razlozi pada? To su u prvom redu smanjeni izvoz roba i usluga od preko 25,6%, smanjenje potrošnje kućanstava za 6,8% te smanjenje bruto investicija u fiksni kapital od 6,3%. U isto vrijeme uvoz je pao nešto oko 17,5%, ali je isto tako došlo do rasta državne potrošnje od 2,7%. Međutim ono što još treba reći da na ostvarenje ovih prihoda u prvom polugodištu su utjecali i sva ona provedena porezna rasterećenja koja mnogi žele zaboraviti, a dogodila su se u 2019. godini. Isto tako i porezne izmjene koje su se dogodile u 2019. sa primjenom od 1.1.2020. godine, tako da svakako treba napomenuti da se interveniralo upravo na porez na dodanu vrijednost kada su se smanjivali porezne stope za npr. usluge hrane u ugostiteljstvu sa 25 na 13 i još mnoge druge prije toga. Osim toga, izmijenjen je sustav oporezivanja dobiti gdje je povećan iznos sa prihoda sa 3 na 7,5 milijuna kuna gdje se porez na dobit a propos smanjivao sa 20 za ovu kategoriju na 12% i time imamo 10.000 novih obveznika koji od ukupno njih 93% za koje se primjenjuje poreza na dobit po stopi od 12%. Isto tako dogodile su se izmjene u posebnim porezima i trošarina gdje je uveden povrat dijela plaćene trošarine za dizelska goriva koja se koriste u željezničkom prometu, robe i putnike te oslobođenje od trošarina na električnu energiju u željezničkom prometu robe i putnika. Uz to provedena je i promjena oporezivanja bezalkoholnih pića po udjelu dodatnih šećera, tako da je umjesto dosadašnjeg linearnog količinskog oporezivanja po hektolitru korekciju iznosila trošarina alkohol i duhan. Isto tako, ne manje važno, treba spomenuti da je povećan osobni odbitak od 1. siječnja 2020. na 4.000 kuna čime se uz sve navedeno ima velik utjecaj na ostvarenje proračunskih prihoda. Kao što smo vidjeli, Vlada je upravo koristeći sve ono pozitivno i onaj fiskalni prostor koji je imala prethodnih godina i koja je dosegla da i one financije dovede itekako kvalitetne razine u tom kontekstu su donesena dva paketa mjera pomoći gospodarstvu i građanima, pa je tako prvim izmjenama se dogodilo da su poduzetnici koji su imali pad prihod od 20% im je omogućena beskamatna odgoda i obročna otplata izravnih poreza i doprinosa, a onda travanjskim paketom još dodatno za one koji su imali pad prihoda od 50% su u potpunosti oslobođeni izravnih poreza i doprinosa. Stoga kada govorimo upravo da je ovaj proračun ostvaren manje za 7,2% onda itekako ima podlogu i u tome da je utjecaj upravo i ovog covida utjecalo da se smanje neki prihodi kao porezu na dobit i dodanu vrijednost, s tim da porez na dobit ima onaj efekat s obzirom da smo i tu radili pomake u iskazivanju i dostavljanju financijskih izvješća pa je učinak sa odmakom u 7. mjesecu. Isto tako ne smijemo zaboraviti da su prihodi od pomoći, a to znači da smo pojačali korištenje europskih sredstava gdje su se one povećale za preko 25%. U rashodima imamo izvršenje od 77 milijardi kuna, što je kada pogledamo strukturu rashoda odnosno na koje je mjere najviše potrošeno onda je to upravo ovih 6,7 milijardi kuna rashoda za zaposlene i u gospodarstvu itekako puno znači. Međutim, uz to imamo i povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama od 1,2 milijarde kuna i isto tako 2,3 milijarde kuna su sredstva koja su utrošena za sredstva za EU odnosno za participaciju i financiranje iz Fondova EU-a. Dakle, ovo izvješće prikazuje stvarno stanje, prikazuje sve i korištenje proračunske zalihe, prikazuje vrlo kvalitetno izvještaj o zaduživanjima na domaćem i stranom tržištu, što se može lijepo vidjeti. I isto tako može zapravo pokazati koliko sa onim uštedama koje se postiglo do sada moglo usmjeriti i na gospodarstvo i onemogućiti i na taj način spasiti mnoga radna mjesta, a uz to evo kao prikaz imamo i stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku koje itekako podržavaju ove mjere i upravo suspenzijom ovih fiskalnih pravila zapravo podržavamo u cijelosti sve ono što je vlada napravila i omogućava zapravo i daje sugestiju da se itekako utječe i poveća srednjoročno, a tako i dugoročno hrvatsko gospodarstvo koje na taj način može se osnažiti i svjesni smo toga da će javni dug rasti i da je on u svibnju 2020. i zabilježio razinu od 81,5% BDP-a. Međutim, smatramo da ovim kvalitetnim mjerama da se on itekako može vrlo kvalitetno i brzo, brzo popravljati. Stoga Klub HDZ-a podržava ovo polugodišnje izvješće. Hvala. Sada će g. Zvonimir Troskot govoriti ispred Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Uvaženi potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege zastupnici i poštovani građani RH koji nas gledate putem ekrana. Slušanjem svih ovih podataka koje smo imali prilike danas vidjeti i nazočit evo i prezentacijama, sve je to lijepo analizirano i pokazano je, pokazano je na način da svi to možemo razumijet. te se činjenice ne mogu pobijat koje smo danas slušali. Međutim, nažalost ne čujemo ništa novo, ništa u smislu kako stvari promijenit. EU fondovi nam, su uvijek dobro došli, za ublažavanje krize i održavanje stabilnosti. Međutim, ne možemo prihvatit tezu da je to sve što mi kao narod i država možemo napraviti. Kako privući direktne investicije? Kako potaknuti proizvodnju? Tih odgovora nema ili su oni načelni ili su apstraktni za shvatit i nama sabornicima ovdje, a i našim građanima koje predstavljamo ovdje u saboru. Naš program u tom smislu nije skroz precizan, ali pogađa u bit i daje jedan dugoročni recept, a to je da ako želiš transformirat državu koja je, kakva je takva je, moraš ulagat u obrazovanje i učinkovite institucije. Pod br. 1. strateški gospodarski plan mora bit privlačenje stranih investicija i u tom smislu nam najbolji primjer mogu dat Infobit, Infobip i Nanobip koji su prepoznati na međunarodnim tržištima kapitala gdje Infobit, Infobip čak postao i jednorog. U tom smislu porezna politika mora bit u funkciji podizanja po konkurentnosti hrvatskih poduzeća i cjelokupno hrvatskih, hrvatskog gospodarstva. Iz današnjih prezentacija zapravo je vidljivo izostanak važnih strukturnih reformi kojima, u kojima je najvažniji zdravstveni sustav. Čuli smo o dugu prema veledrogerijama. Nadalje, mirovinski sustav koji se 50% financira iz PDV-a, rasterećenje poduzetnika kroz obvezne članarine prema HGK-u, HOK-u i nadalje kada poduzetnik duguje državi država će se odmah naplatit, a kada država duguje poduzetniku ta, ta otplata se odgađa. Nadalje, obrazovni sustav i radno zakonodavstvo, tu vidimo jedan problem prekvalifikacija i općenito HZZ-a gdje postoje mnogi koji su, koji primaju socijalnu naknadu, a rade u sivoj ekonomiji, što nismo uveli u obzir prilikom donošenja Zakona o strancima. I nadalje, imamo i pravosudni sustav koji je ključ gdje sudski procesi su dugotrajni. Stoga ključ je podizanje hrvatske produktivnosti, rasta proizvodnosti i rasta plaća i tu imamo otklon i divergenciju od eurozone gdje nam Poljska, Češka, Slovačka i Slovenija uvelike mogu bit primjer i na koji način provest, sprovest te reforme i kako to napravit. Moramo očuvat likvidnost koji se najbrže postiže povećanjem osobne potrošnje u tom smislu kao Klub MOST-a pozdravit ćemo smanjenje poreza na, na dohodak koji je najavljen sa 1.1. odnosno promijene svih onih stavki koje će dovest do, do oslobađanja likvidnosti za osobnu potrošnju koje konzekventno dovodi do povećanja bruto nacionalnog dohotka. dohotka. Porezno uporište prije svega mora biti u zdravstvenom i mirovinskom sustavu, odgojno obrazovnom sustavu koji je potrebno uskladit sa tržištem rada, prije svega prekvalifikacijom svih onih koji žele raditi. Nadalje, ukinut socijalnu pomoć svima onima koji rade u sivoj ekonomiji i nadalje ta sredstva preusmjerit na mlade koji nažalost iseljavaju s obzirom i na ovaj novi Zakon o strancima gdje će bit pogođena cijena rada na tržištu, rada rada u RH. Nadalje, potrebno je rasteretit sva porezna, neporezna i parafiskalna davanja. U tom smislu MOST se zalaže za ukidanje obveznih članarina

gdje bi sami privređivali sa svojim uslugama, a ne da ih plaćaju poduzeća na tržištu koja su jako nezadovoljna sa uslugama koje dobivaju od strane tih komora. Ovdje smo govorili i o rashodovnoj strani proračuna, dotaknuli bismo se samo jedne komponente, a to je skraćivanje radnog vremena i mi pozdravljamo tu politiku. Međutim na ono što smo upozoravali, da li je država, napravila sve moguće mehanizme i osigurala se da oni poduzetnici koji su primili sredstava stvarno u 10, 11 i 12 mjesecu neće otpustiti radnike koje smo financirali u ovome trenutku. Do sada smo financirali 6,7 milijardi kuna i još će se financirati iz Europskih fondova međutim ne znam da li smo se uspjeli zaštititi dovoljno sa mehanizmima da poduzeća koja su primili novce da će to i ispoštovat kada za to dođe vrijeme. I sada finalna ocjena. Navest ću 4, 3 pozitivne stvari koje su se dogodile, a direktno tangiraju proračun RH. Financijska Financijska omotnica od 170 milijardi kuna to je potencijalan novac koji možemo povući iz sredstava EU ukoliko ćemo imati spremne projekte, kažem potencijalan. Druga pozitivna stavka jest najava smanjenja poreza na dohodak i to je pozitivno i na tome želimo čestitat, negativna, pardon treća još je i čestitke Vladi na vraćanju u investicijsku zonu i potvrđivanje rejtinga jer je to ipak procjena percepcije Hrvatske države kroz 2 do 3 godine u budućnosti. Što se tiče negativnih stvari koje bih htio naglasiti ovdje kroz ocjenu današnjeg izlaganja. Htio bih vratiti na one pozajmice koje smo ovdje izglasavali u Hrvatskom saboru i vratiti na činjenicu da su one ipak i ovdje izglasane i potpisane od strane Vlade na poček od 4 do 5 godina što znači da ova Vlada još neće početi otplaćivati te pozajmice i to će dočekati novu vladu, tko će to biti vidjet ćemo, što znači da se radi o odgođenom dugu. Bilo je ovdje riječi o tome da smo dobili dodatnih 400 miliona EUR-a od Europskog instrumenta za privremenu potporu za ublažavanje rizika o nezaposlenosti međutim htio bih isto ukazati ma činjenicu da je Hrvatska dobila milijardi 500, 500 tisuća, 500 miliona kuna međutim Slovenija je dobila 100 miliona EUR-a više. Onda se postavlja pitanje zašto Slovenija koja je s tržištem rad duplo manja od Hrvatske je dobila 750 miliona kuna više od Hrvatske. To je isto nešto što valja valorizirati. Nadalje, odluke Vlade i stožer za zatvaranje cijele ekonomije pri čemu smo dodatno potencirali uvoz iz razloga što su nam Kauflad i Spar bili otvoreni dok recimo Dolac je bio zatvoren čemu smo onemogućili našim proizvodima da se proizvode, a kupovali smo jeftinije i strano. zatvaranje Meggle-a i potencijalno zatvaranje proizvodnog pogona Bata u Kanfanaru to je negativna strana. Pet, hrvatska nafta se rafinira u Mađarskoj, a u Hrvatskoj se rafinerije zatvaraju. Šest, pitanje otkupa ININIH dionica sada kad su konzultanti predali procjenu vrijednosti INE da 22. rujna 2020. godine cijena INE je 2.880 kuna, ministar Ćorić je izjavio u jednom od intervjua da će Vlada otkupiti dionice i dionice i da to neće opterećivati proračun. Na koji način? Da li će te možda dionice i taj paket kupit možda stranici? Sedam, jedina komponenta koja je rasla u drugom kvartalu 2020. godine jest upravo državna potrošnja, a to je segment BDP-a u kojem se mi zastupnici odnosno Klub MOST-a zalažemo za reforme, prije svega zdravstvenog sustava što smo rekli, rasterećenje poduzetnika, pravosuđa, javne uprave i svega onoga gdje bi nam prijeko potreban bio novac odnosno likvidnost koji bismo htjeli staviti i upumpati u hrvatsko gospodarstvo. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada je gospođa Anja Šimpraga koja će govoriti u ime Kluba zastupnika SDSS-a.

pred nama je Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju Državnog proračuna RH za prvo polugodište 2020. godine. Vidimo, evidentno je da je korona kriza znatno utjecala na proračun. Ukupan prihod državnog proračuna ostvaren je u iznosu od 60,4 milijarde kuna što je na međugodišnjoj razini pad od 7,2%. Dok su ukupni rashodi iznosili 77,1 milijardu kuna. Dakle, ovogodišnji prihodi proračuna za prvih 6 mjeseci otprilike su za 5 milijardi kuna manji u odnosu na isto nam razdoblje prošle godine. Pad gospodarske aktivnosti najviše se u ovogodišnjim proračunskim prihodima odrazio na prihode od PDV-a koji su pali za 13,2%. Industrijska proizvodnja pala je za 6,4%, promet od trgovine na malo 6,6%, a indeks građevinskih radova narastao je za 3,1%. Prosječan broj registriranih nezaposlenih pri HZZ u prvom polugodištu iznosio je 148.000 što je povećanje od 8%. Rashodi državnog proračuna najviše su u prvom polugodištu ove godine porasli na subvencijama za provedbu mjera za očuvanje radnih mjesta za što je izdvojeno 6 zarez milijardi, 6,7 milijardi kuna. Jasno je da su izdaci zbog pandemije uzrokovanih Covidom-19 i potresom koji je pogodio glavi grad Zagreb i okolicu proračun jesu dodatno opteretili, ali ja ću u ime Kluba zastupnika SDSS-a naglasiti da treba stvoriti posebne mehanizme kojima će se jednostavno morati nadoknaditi golema, golemi zastoj u razvijenosti odnosno nerazvijenosti područja. Statistike govore da je od 117 117 jedinica lokalne samouprave u kojima žive pripadnici svih nacionalnih manjina s udjelom većim od 5% stanovnika, u 103 jedinica lokalne samouprave žive pripadnici srpske zajednice. Od toga 55,45% Srba živi u potpomognutim područjima gdje je razvijenost u skupinama, znači od 1. do 4. prema indeksu razvijenosti. Prema podacima s kojima kao klub raspolažemo, za razvojem komunalne gospodarske i socijalne infrastrukture, iskazane su slijedeće potrebe. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija 32% državnih cesta na tim područjima i 48% županijskih cesta, 32% lokalnih i 46% nerazvrstanih cesta u tim nerazvijenim općinama. Preko 60% naselja nema vodovodnu mrežu a u općinama je prosječna stopa indeksa razvijenosti 54%. Prosječni izvorni prihod je 959 kn dok je prosječna stopa nezaposlenosti 33%. Depopulacija stanovništva u razdoblju od 1991. do 2011. iznosi -45%. Sve navedeno upućuje na potrebe za dodatnim mjerama za veću financijsku podršku, slabo razvijenih, ekonomskih i demografskih osiromašenih područja. Intervencijski planovi za mnoge sredine naravno da donosi nove investicije, projekte,

što sa sredinama koje nisu obuhvaćene spomenutim intervencijskim planovima i projektima? Priliku za ravnomjeran regionalni razvoj, naravno da moraju imati i općine poput Vrginmosta, Gline, Topuskog, Dvora, Vrhovina, Udbine, Donjeg Lapca, Gračaca, Obrovca, Kistanja, Ervenika, Biskupije, Kijevo, Civljana i mnogih dr. općina. Stoga moramo pojačati distribuciju sredstava i u regionalnom razvoju, Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu demografije. U protivnom, područja koja su idealna za poljoprivredu i ruralni turizam, kao što su Slavonija, Kordun, Banija, Lika i dobar dio dalmatinskog zaleđa iz kojeg dolazim, neće biti iskorištena. Hvala lijepa. Sada na redu su pojedinačne rasprave, prva je gđa. Marijana Petir. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, g. ministre sa suradnicima. Makro ekonomski pokazatelji su pod snažnim utjecajem pandemije bolesti COVID-19 a što je zbog smanjenja izvoza roba i usluga, smanjenja aktivnosti u djelatnosti turizma, smanjenja potražnje i smanjenja investicija u fiksni kapital rezultiralo i padom BDP-a od 7,8%. Posebno ću se osvrnuti na ukupni plan proračuna Ministarstva poljoprivrede koji za 2020. g. iznosi 7,5 milijardi kuna od čega je u prvom polugodištu ove godine izvršeno 4,4 milijarde kune tj. 58,62%. Sredstva iz europskih fondova planirana su u ukupnom iznosu od 5,2 milijardi kuna, od čega je u prvom polugodištu izvršeno 2,8 milijardi kuna tj. 54,36%. Značajnije aktivnosti i projekti vezani su uz izravna plaćanja u poljoprivredi za iznimno osjetljive sektora sa isplaćenih 119 milijuna kuna za mjere ruralnog razvoja i zajedničke poljoprivredne politike politike sa povučenih više od 2 milijarde kuna što čini iskorištenost od 78,4%. Za izravna plaćanja iz zajedničke poljoprivredne politike poljoprivrednim proizvođačima provedene su isplate, prve i druge rate u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi kuna od ukupno planiranih 3 milijardi kuna a do kraja godine će se provesti isplata predujma temeljem jedinstvenih zahtjeva za plaćanja izravnih i .../Govornik se ne razumije./... ruralnih mjera podnesenih u 2020. g. sa okvirnim iznosom predujma od 1,5 milijardi kuna. Na temelju podataka većine trgovačkih lanaca u prvih 6 mj. ove godine u odnosu na isto razdoblje prošle godine, otkupljene količine domaćeg povećane su za 11,3% a vrijednost otkupljenog voća povećana je za 18,7% što je pokazatelj da se može kad se hoće ili kad se mora. U prvih 6 mj. vanjsko-trgovinski deficit poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda smanjen je za 60%. Ovo je rezultat pada uvoza od 6% koji se zaustavio na razini od 1,5 milijardi eura. Izvoz bilježi rast od gotovo 3% i iznosi nešto više od 1 milijardu eura. Struktura vanjsko-trgovinske razmjene jasno govori o tome u kojem proizvodnjama nismo samodostatni i gdje postoji problem sa niskom konkurentnosti. Hrvatska treba jačati prerađivačke kapacitete jer nije dobro da izvozimo sirovine kao što su žitarice i uljarice a da s druge strane uvozimo značajne količine mesa, mlijeka, pekarskih proizvoda i ulja. S druge strane, visok deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni voća i povrća govori o potrebi povećanja proizvodnje, udruživanja proizvođača i koncentraciji ponude te njezinoj prilagodbi zahtjevima potrošača. Povećanje domaće proizvodnje preduvjet samodostatnosti u proizvodnji hrane što jest pitanje nacionalne sigurnosti. Da bi osigurali po poštenim uvjetima plasman domaćeg proizvoda na tržištu, moramo se obračunati sa nepoštenom trgovačkom praksom i nelojalnoj konkurencijom koja predstavlja uteg oko vrata naših hrvatskih poljoprivrednika ali i sve više zabrinutosti izaziva kod potrošača koji se pitaju znaju li ustvari što jedu. Propisivanjem kvalitete proizvoda i snažnijim kontrolama, taj problem koji je dosada velik kao kuća mogao bi bit i puno manji. Povećanje proizvodnje i smanjenje uvoza nije moguće postići bez reformi i bez ulaganja. No, potrebna nam je pravednija distribucija potpora jer nije prihvatljivo, niti održivo da 20 poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj primaju u prosjeku 546 puta veće potpore od prosječnog poljoprivrednog gospodarstva, a gotovo 70 000 poljoprivrednih gospodarstava uopće ne prima nikakve potpore premda su upisani u upisnik. Poljoprivrednici moraju biti u mogućnosti raspolagati poljoprivrednim zemljištem jer je to preduvjet za povećanje proizvodnje i razvoj gospodarstva. Očekujem da zelena javna nabava i kratki lanci opskrbe postanu put za plasman domaćih proizvoda u kuhinje javnih naručitelja. Znam da sada možda nije najbolji trenutak za razgovor o smanjenju PDV-a, no duboko vjerujem da te razgovore trebamo otvoriti i planirati smanjenje PDV-a na hranu kada se za to steknu uvjeti kako bi pojeftinili proizvodnju, a onda i domaće proizvode učinili dostupnijima našim građanima. Manji PDV trebali bi imati i svi oni koji će u uslužnom sektoru nuditi isključivo hrvatske proizvode. Hvala lijepo. **Radin, Hvala lijepo. Uvažena kolegice, govorili ste o poljoprivredi, o samodostatnosti. Znate li podatak kolko je navodnjeno polja poljoprivrednoga zemljišta u RH? Apsolutno sve što ste rekli smatram da je vlada frizirala i da što se tiče domaće proizvodnje apsolutno se pogoduju uvozni lobiji unutar ministarstava i institucija, pogoduju da se uvozi prehrambeni proizvodi, poglavito poljoprivredni i to je istina. Najveći problem hrvatskog društva nije naše prazno selo i seljak koji kopa tuđe njive u drugim državama. Najveći problem je u institucijama i to Ministarstvo poljoprivrede koje je nadležno da podijeli poljoprivredno zemljište, da pomogne seljaku. Međutim, on pomaže uvoznim lobijima jel drugačije ne vidim nikako problem. Pa puno je plodnija Slavonija nego Irska zemlja. Hrvatski seljak radi u Irskoj, ne more u Hrvatskoj. Uvozni lobiji …/Upadica: Fala/…su najveći problem, a to je problem …/Upadica: Poštovani kolega Bulj, podaci koje sam iznijela su apsolutno točni, to nisu samo podaci ministarstva ili vlade, nego podaci dolaze iz sektora, oni pojačana ulaganja u sektor poljoprivrede, što je i logično jer smo mi i država članica EU-a i sve ono što stiže za ruralni razvoj i izravna plaćanja, stiže iz budžeta EU-a. No mislim da niste pažljivo slušali da sam ja govorila o strukturnim reformama koje su potrebne kako bi se uklonili koji opterećuju hrvatsku poljoprivredu, a to je nepoštena trgovačka praksa, nelojalna konkurencija i uvoz po dampinškim cijenama, te sam ponudila i rješenja kako tome doskočiti, a vidjelo se i tijekom ove krize kad se nije moglo uvoziti kako se je htjelo, da je porastao otkup domaćeg voća Hvala vam lijepa. Sada je na redu g. Marijan Pavliček, nema ga, gubi pravo i gđa. Katarina Peović, izvolite.

Dobar dan svima. Prvo mislim da treba nešto reći o onom pitanju koje sam postavila jutros ministru Mariću, dakle, o očitom deficitu u razlici između prihoda i rashoda odnosno manjku prihoda u odnosu na rashode u proračunu koji se sada financira iz novog zaduživanja a EU komisija sada gleda da tako kažemo manje restriktivno nego prije korone na takva zaduživanja. Dakle, proračunski deficit se financira iz zaduživanja države i prije bi na tako nešto EU komisija reagirala negativno jer je riječ o kršenju pravila iz Pakta o stabilnosti EU semestra itd., a tako bi nešto sigurno i blokirala, a naša vlada, imajući u vidu njezin karakter, bi na restrikcije sigurno i pristala. EU komisija sada jel je ukinula rigidno restriktivna pravila za zaduživanje države odnosno povećanje javnog duga koja proizlaze iz tih pravila, pa je vladajućima sada kratkoročno jel omogućeno da lakše financiraju javnu potrošnju. No, u perspektivi toga bismo trebali biti svjesni će nam se dakle vratiti te neliberalne mjere restrikcije, mjere štednje kao uvjet daljnjeg refinanciranja javnog duga, ali i za plasmane kroz Fond za oporavak i novi Znači, sada javni dug može rasti više nego prije, EU komisija to dozvoljava, no kasnije će opet inzistirati na mjerama štednje i uravnoteženju proračuna odnosno uvjetovati čak i proračunske suficite kao u Grčkoj da bi se javni dug smanjio. No pokazalo se da Grčka nije smanjila javni dug sa uravnoteženjima proračuna odnosno proračunskim suficitima, već je smanjila agregatnu potražnju i Grčku bacila u spiralu duga i deflacije. To je čak i MMF priznao da su mjere štednje bile promašene. No naravno pitanje za koga su bile promašene, jel za kapital sigurno nisu, mjere štednje proizvele su sigurno u Grčkoj humanitarnu katastrofu, ali kapitalu to nije To se može kolegice i kolege nama desiti. Dakle, deficit u proračunu znak je za alarm i potrebu i nužnost propitivanja sadašnjih navodno razvojnih strategija koje počivaju na neoliberalnim mitovima o razvoju na temelju privatne inicijative kroz snižavanje poreza na bazi slobodne slobodne tržišne utakmice itd. Razvoj i socijalno uključiv rast je moguć jedino kroz politike državnog intervencionizma, protekcionizma, kroz industrijske politike, ali i kroz demokratizaciju tih politika, kroz radničko samoupravljanje i Razvoj podrazumijeva odbacivanje orijentacije koju neki ekonomski analitičari s pravo nazivaju …/Govornik se ne razumije/…jer se konzistentno pogoduje vlasnicima kapitala, fizičkog i ljudskog na račun onih koji žive od svojeg rada. U tu se reformu uklapa i ono o čemu smo nešto čuli, ICT sektor od kojeg se potpuno i sasvim pogrešno mnogo očekuje dok se nastavlja uništavati velike subjekte. Motori rasta su velika poduzeća i njihovi mali sateliti, no takva reforma je izvan računovodstvenih trikova koje ova Vlada predstavlja kao razvojnu politiku. Ono što vidimo u izvješću o izvršavanju dakle proračuna je ilustracija prihvaćenih mitova o potrebi snižavanja poreza za najbogatije, dok se porez koji najviše pogađa najsiromašnije dakle, PDV, ne smanjuje. Polugodišnji izvještaj, dakle lijepo pokazuje kako PDV puni blagajnu, je li, dok se porezne reforme vode tako da olakšavaju najbogatijima život, je li, od poreza na dobit, vidimo u izvještaju, blagajna se puni samo s 5 milijardi, a od PDV-a 23 milijarde. No, upravo su najviše podbacili, kao što smo čuli, prihodi od PDV-a za nekih 3 milijuna kuna, ako sam u pravu, znači 17% je netko spomenuo. Djelomično je to zbog toga je li, što imamo smanjenu, naravno, što svi spominju privrednu djelatnost, zbog posljedica Covida-19 no i zbog fiskalnih učinaka mjera poreznog rasterećenja koje navodno trebaju pomoći gospodarstvu. Za prvo, dakle nije čudno u rentijerskoj turističkoj ekonomiji koja ovisi o dominantno inozemnoj, a dijelom i o domaćoj potrošnji za vrijeme turističke sezone. Drugo pak, porezno rasterećenje predstavlja uistinu okladu na poduzetnike koje ćemo navodno rasteretiti pa će nam svima biti bolje. Naime, u 4, sad ide 5. porezna reforma, konzistentno se pogoduje određenim skupinama i tako prazni proračun. Nema dokaza da će poduzete porezne promjene utjecati na ekonomski rast. Dapače, podsjetit ću vas da je u nekoliko valova smanjeno oporezivanje dobiti, da imamo jednu od najnižih dakle poreza na dobit i ove godine je

Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvaženi potpredsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege. Pa evo, želim nešto i ja reći o ovom polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za prvo polugodište 2020. g. jer valja se osvrnuti možda i na razdoblje donošenja samog proračuna, tamo negdje ovo vrijeme prošle godine, 9., 10. mjesec, uredno smo donijeli proračun u onom prethodnom sazivu ja bih rekao, jednoj dozi optimizma, da je 2019. g. bila možda jedna od najboljih godina koje smo mogli imati u svim područjima i naravno da se sve to vidjelo i u proračunu koji je donesen za 2020. g., tamo negdje sredinom 11. mj. To su bile godine i '18. i '19. i '17. sa ostvarenim suficitima proračuna i jedan optimizam svakako da je bio podloga dobra da se donese i ovaj proračun za 2020. g. Nismo mogli znati što će se desiti, točno ono što se desilo u 2. mjesecu, znači dan 25.2., kada smo dobili prvog zaraženog u RH koronavirusom koronavirusom i tada su se okrenule sve one naše, ajmo reći, dobre prilike i optimizam i jednostavno je krenuo u drugom smjeru, tako da možemo reći da ćemo u godinu dana preživjeti možda, proživjeti i najbolju godinu, ali očito i puno lošiju godinu od onoga što smo očekivali i da to jednostavno nije bilo predvidiv, ajmo reći, input koji bi tada već u pripremi proračuna mogao biti razmatran kao nešto što nam prijeti kao opasnost. 2,5% je bio projicirani rast i sada slušamo pad od 9,4%. Neke agencije kažu da će to biti i manje i mislim da je to ipak jedna poruka svima nama da ova Vlada i ovaj ministar i sve što radimo, da radimo zaista najbolje što možemo ne bi li najprije ostvarili sve svoje ciljeve i sačuvali financije državne u urednom obliku, kao što je to uvijek bilo u proteklim godinama, a da se ne događaju neki veći potresi. Koronavirus je zaista bila jedna velika nepoznanica i uzrok ovo što imamo sada u prvih 6 mjeseci 2020. g. jednostavno, nismo samo mi prošli na ovaj način, bilo je i drugih, puno drugih država, mislim da su svi ušli u jedan drugačiji režim promišljanja, što sa svojim ekonomskim pokazateljima učiniti u toku 2020. g. i sve države koje prolaze ovu priču, jednostavno, iskazuju deficit. Tako da, ovoj priči treba izdvojiti zaista ono što je država napravila kao napor da se zadrži, prije svega, radna mjesta, a to je ono o čemu već pričamo mjesecima i što su građani prepoznali, a to je 6,5 milijardi direktnih ulaganja u privatni sektor da se sačuvaju radna mjesta i da je to jedan veći dio svega ovoga deficita koji se pojavio u proteklih 6 mjeseci, u prvom polugodištu. Vjerojatno će to biti i nešto do kraja ove godine. Zbog toga nam je i porastao i javni dug od onog projiciranog, kad smo išli već prema boljim brojkama na niže, jednostavno, opet smo došli do one brojke koju smo gotovo imali 2016. g. kada smo preuzeli odgovornost za ovu državu. Naravno da tu želim se osvrnuti i na ono što je prošla i lokalna samouprava, kao jedan od čelnika dolje, želim se zahvaliti ministru na onome što su nam učinili u ovih 6 mjeseci, itekako pomogli, da možemo zadržati osnovne funkcije u svojim proračunima i da možemo normalno funkcionirati uslijed svih nepovoljnih gospodarskih tokova i tu ću odmah napraviti možda i razliku između lokalnih samouprava na obali koje su ovisne o turizmu i onih na kontinentu koje možda nisu osjetile toliko utjecaj samog turizma na vlastite proračuna, ali jesu nekih drugih gospodarskih aktivnosti također, tako da ne vjerujem da ćemo svi ponoviti brojke brojke smo imali 2019. g., ali ono što nam je bila velika pomoć, to su ovi beskamatni zajmovi koje ćemo uredno vraćati, koji su bili dio izravnanja nekih našim obveza koje smo imali između znači lokalnih samouprava, same države, pomoći države, na, koje su išle prema gospodarstvu i onda su potaknule i nas na lokalnoj razini da i mi pomažemo to isto gospodarstvo, posebno u turizmu, tako da i tu naši lokalni proračuni bilježe dosta velike minuse. Ali važno je da smo odradili jednu po meni najbolju moguću turističku sezonu koja nam je ipak ostavila dozu optimizma da u 2021. sve to možemo ponoviti, ali na puno bolji i sigurniji način nego što smo to učeći učinili u ovih proteklih nekoliko mjeseci. I zbog toga kažem, pohvala na svemu ministre i vašem ministarstvu što imate razumijevanja za naše potrebe i za ono što mi dolje na lokalnoj razini radimo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Ostanite jer je gospođa Peović tražila repliku. Pa dobro lijepo je što zahvaljujete ministru, ali ipak bi možda trebalo postaviti pitanje da li ste svjesni da taj deficit koji kažete da imaju i druge zemlje u EU nećemo na jednak način rješavati, dok je to, da tako kažem, restrikcije su dozvoljene, živimo u jednom modu da ćemo nakon toga tako što se dugovi počnu vraćati opet se suočiti sa internom devalvacijom kao što je to bilo 2008., 2009. s krizom i nikad se nismo od nje oporavili, a to znači snižavanje plaća, gubitak radnih mjesta, svi socijalni i materijalni pokazatelji siromaštva će se još pogoršati? Da li se svjesni da porezne reforme koje provodite koje su navodno u korist te radne većine koje idu i pogoduju samo onim najbogatijima u proteklom u proteklom periodu nisu pokazale nikakvu korist za tu društvenu obespravljenu većinu i da će kada će se početi vraćati dugovi itekako to reflektirati na život oni koji su stvarno najugroženiji u Hrvatskoj? **Radin, Furio (Nezavisni)** Kada smo stvarali državu također smo znali da već u tom trenutku nismo jednaki sa mnogim drugima koji su bili u našem okruženju. Mi imamo iskustvo 30 godina iza nas, tako da znamo i sada da nećemo na jednak način možda snositi teret i rješavati ovo pitanje, ali zasigurno smo pokazali da znamo i u tom vremenu krize donositi dobre odluke. Na kraju, nismo mi ti koji sudimo kao političari ovdje u ovoj sabornici, izašli smo u međuvremenu i na izbore, nakon ovog polugodišnjeg izvještaja imali su priliku svi reći što misle o tome, da li su porezne reforme u četiri kruga dale nešto svom tom ajmo reći svim građanima o kojima vi govorite ili nisu. Građani su uvjerljivo, uvjerljivo ovaj puta dali podršku upravo ovoj Vladi, ovom ministru i premijeru da nas vode i sljedeće 4 godine jer su očito znali ili su osjetili da se o njima brinulo na najbolji mogući način. Da li je to maksimum što možemo postignuti? Pokazat će vrijeme ispred nas. uvijek kažem da postoje ljudi koji znaju i mogu i donose odluke i oni koji sve znaju, a nikad nisu donijeli nijednu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Nemate više replika. Sada je na redu gospođa Branka Juričev Martinčev. (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, potpredsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege. danas kada govorimo o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna RH za prvo polugodište 2020. godine gotovo da nema kolege koji se nije osvrnuo i koji nije naglasio da je razumljivo da su brojke drugačije od očekivanih s obzirom na pandemiju koja je dovela do značajnih negativnih i socijalnih i gospodarskih uvjeta i zbog toga naš proračun nije onakav kakav se planirao u prosincu prošle godine. Međutim, ono što bih ja željela tu naglasiti da imamo i neke druge razloge zašto brojke nisu onakve kao što su bile u 2019. godini jer vrlo rado uspoređujemo prvo polugodište ove godine sa polugodištem 2019. Ne treba zaboraviti da je prethodna Vlada rasteretila svoje građane i poduzetnike u 4 navrata sa 4 paketa porezne reforme i zadnji 4. paket porezne reforme je rasteretio dodatno građane i poduzetnike sa 2,4 milijarde kuna, a svi ti propisi i sve te zakonske odredbe stupile su na snagu 1. siječnja 2020. godine. Znači samo po toj osnovi imali smo različite dobit, npr. PDV je smanjen za pripremu i usluživanje hrane sa 25 na 13% što je izuzetno važno svima nama koji živimo u priobalju ili na otocima gdje gotovo nema građanina i stanovnika koji ne živi kako ja često i rado kažem, od turizma i za turizam. Nadalje, oporezivanje dobiti na iznos tek od 7,5 milijuna kuna prihoda po stopi od 12% za razliku od prethodnih odredbi koji su nalagali da to već plaćaju oni poduzetnici koji imaju 3 milijuna kuna prihoda. Osnovni odbitak je također povećan na Također rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, sukladno kolektivnom ugovoru su također u ovoj 2020. godini trebali biti povećani za 1,2 milijardu kuna. Nadalje, rashodi za mirovine i mirovinska primanja također su se usuglasile i uskladile sa svim zakonskim propisima i ta stavka nam je također povećana za 740,1 milijun kuna i naravno uz dva paketa mjera kojima smo povećali rashode za 6,7 milijardi kuna dovelo je do stanja kojeg sad imamo u proračunu. Jedna od najpopularnijih mjera pomoći je bila da se svakom radniku isplati 4.000 kuna uz otpis poreza i doprinosa tvrtkama tvrtkama poduzetniku koji ima pad veći od 50% i sve pohvale Vladi i resornom ministru koji nastavljaju s ovim mjerama potrebe do kraja ove godine. Samo u travnju ove godine imali smo 100.000 poslodavaca koji je isplatilo plaće za 581.000 radnika. Kada je u pitanju turizam, samo kratko bi rekla da je smanjen broj osiguranika 0,5% u prvoj polovini ove godine i to najviše u djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane jer imamo negativno kretanje i čak pad čak pad broja noćenja za 77%. Sve je to naravno uvjetovalo da imamo broj nezaposlenih koji se povećao za 8,3% i vjerujem da će brojke u drugoj polovini godine biti znatno bolje jer samo kolovoz bilježi puno bolje brojke nego što je to bilo ranije. Naime, očekivalo se da ćemo imati svega 30% sezone 2019., a kolovoz ima u komercijalnim objektima je razina oko 60% i to najviše i najbolje su prošli svi privatni iznajmljivači odnosno privatni smještaj dok kod hotela moramo reći da imamo pad od 51%. Evo, sve pohvale i trud da se nastavi s ovim mjerama posebno u onim djelatnostima kao što je prijevoz putnika, ugostiteljstvo, turoperatori, svi oni koji su imali pad veći od 60% i oni koji su zbog odluka svojih lokalnih i nacionalnih stožera trebali biti zatvoreni. Hvala lijepo. **Peović, Katarina (RF)** Poštovana zastupnice možete li mi objasniti na koji način su smanjenja oporezivanja dobiti utjecala na punjenje proračuna?

u EU? Nadalje, da li su plaće porasle s tim znači smanjenjem poreza na dobit? Znate li na kojem smo mjestu po stopi zaposlenosti Znate li na kojem smo mjestu u EU prema prekarnim ugovorima o radu? Znate li gdje smo prema Eurostatu, prema stopi zaposlenosti? Evo, bilo koje od ovih pitanja ako mi možete odgovoriti, a imajući u vidu znači vaše pohvale prema poreznoj reformi smanjenja Hvala lijepo. Mislim da bi trebalo i ministru pola sata da vam odgovori. Evo ja ću prvo, što se tiče oporezivanja dobiti znači prema novom zakonu svi oni koji imaju prihod iznad 7,5 milijuna kuna plaćaju porez na dobit od 12% ranije je to bilo za one od 3 miliona kuna i veliki je broj poduzetnika koji su upravo spadali u ovu kategoriju između 3 do 7,5 milijuna kuna prihoda da ostvaruju. U prvih 6 mjeseci 2020. godine porez na dobit je iznosio 4 milijuna 153.613 što je u odnosu na 2019. 79,1% je indeks, znači imamo smanjenje, a ako gledamo u odnosu na planirano to je 63,6% što znači malo više od pola onog što smo planirali s obzirom koliko se radilo i koliko se moglo raditi u prvih 6 mjeseci ove godine.

to je nešto što apsolutno izaziva i u kontekstu ovih prvih teme polugodišnji izvješće o izvršenju proračuna za pola godine. danas imamo naslovnice u novinama da bez obzira na napore koje Vlade učinila da će dio ili veći dio ugostitelja u Dalmaciji su odlučili dati otkaze odnosno velika naslovnica je u jednom od tisaka zapravo njihovo nezadovoljstvo. Ja tu nastojim biti razumna i bez obzira na napor koji se napravi nikad ne možete udovoljiti svima. Jednako tako imali smo i priliku vidjeti i veliki nesrazmjer između broja evidentiranih turista u zemlji i ono što je ministar mogao vidjeti temeljem fiskalizacije što je bilo. Što se dešava u Dalmaciji? Što je sad nastao problem jer to ćemo vidjeti i u izvršenju proračuna za slijedećih 6 mjeseci? Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Izvolite odgovor. **Juričev-Martinčev, Branka mi jako dobro znamo da većina ugostiteljskih i turistički objekata na Jadranu radi svega 2 mjeseca, nešto malo više su oni sretnici koji rade, ali sigurno takvi objekti ne nalaze se na otocima pogotovo manjim nenaseljenim i jako je teško odnosno 3 mjeseca raditi i čitavu godinu plaćati sve obveze, a posebno ne zadržati dobre kuhare, konobare i 4.000 kuna je hvalevrijedna pomoć koje daje država zajedno sa plaćenim doprinosima, ali da bite imali dobrog, vrijednog, kvalitetnog kuhara npr. u restoranu ti iznosi su daleko, daleko veći, a naši ugostitelji ovo ljeto jako su malo radili, nisu mogli zaraditi toliko da mogu financirati čitavu godinu tako visoka primanja uz sva davanja koja im se nameću. Hvala. Nemate više replika. Hvala lijepa. Sada je na redu gospodin Goran Ivanović, a oprostite, Anka Mrak Taritaš da, izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je polugodišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna za ovo prvo polugodište 2020. Ja ovu priliku koristim, nije baš bio običaj u bivšem sazivu sabora da su ministri s nama na cjelodnevnim raspravama, ministar Marić je bio jedna od onih iznimaka koji je uvijek bio i ja to uvijek nastojim naglasiti iz jednostavnog razloga što meni to pokazuje da je samom ministru i važno bez obzira na sve što će čuti od nas saborskih zastupnika i što ćemo kroz raspravu reći. izvješće o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci zapravo brojke pokazuju sve. Imali smo i imamo još uvijek korona krizu ili Covid-19 koja ne samo da je zadesila nas nego je zadesila i Europu i svijet. Pokazalo se da je onaj lockdown koji je bio u cijelom svijetu, da je ostao još mjesec ili dva, zapravo da bi cijeli svijet bio u bankrotu. Dakle ne samo mi nego svi i pokazalo se da se tome mora pristupiti na drugi način odnosno da smo se uljuljkali u neke stvari i u neke situacije i da smo mislili da se stvari dešavaju same po sebi. Stvari se ne dešavaju same po sebi i ovo izvješće o izvršenju državnog proračuna odnosno sve teme koje razgovaramo, trebamo razgovarati u smislu što činiti dalje, koje reforme činiti dalje. Ovo je upozorenje. Ja sam apsolutno sigurno sigurna, pri tom nisam, nastojim uvijek misliti pozitivno da nakon korone će doći neka druga korona ili nekakva druga priča i da mi moramo biti spremni za određene situacije i biti apsolutno pripremljeni i odraditi niz reformi. Ovo je tema u kojoj trebamo raditi, dakle ovo je priča u kojoj trebamo raditi reforme. Ako propustite priliku, propustili ste ju Vi i ja znamo da se Vlada odlučila vezano uz koronu i ljetni mjeseci koji su nama izuzetno važni za turizam i otvorit se i omogućiti turizam i omogućiti da zapravo ljudi dolaze i da određeni dakle, dakle da građani koji se bave turizmom zarađuju, to još ne vidimo kroz ovo izvješće od 6 mj., vidjet ćemo dalje, brojke pokazuju sve. Zapravo brojke pokazuju ono što uvijek je taj odnos vladajućih i oporbe. Vladajući će hvaliti Vladu, reći će o naporima koji su napravljeni, o naporima za zadržavanje radnih mjesta, pri tom moram reći, ja sam jedna od onih koja je bila i u bivšem sazivu Sabora i mi smo i kao oporba one odluke koje su bile i koje smo zaključili da su dobre, da su moguće, zadržavanje radnih mjesta, podržali. Upozoravali smo na neke stvari koje ćemo upozoravati sad. Kroz izvršenje, oporba će naglašavati sve one loše stvari, reći će iz ovog trebamo zapravo izvući pouku. Iz ovog trebamo napraviti iskorak. Iz ovog trebamo napraviti iskorak vezano naravno uz funkcioniranje javne uprave. Mi smo svi, činjenica da smo ovih dana i da je i cijela ova rasprava je nekako pala u nekakav drugi plan obzirom da imamo tu jednu veliku aferu koja se zove JANAF, imamo jedno poduzeće koje je izuzetno dobro stajalo na tržištu i da se cijelo vrijeme ko domino efekt otvaraju razmjeri koji su razmjeri štete koja je napravljena što zapravo nije dobra slika ove države, nije dobra slika onog što je, ali da se vratim na ovu temu. ovo izvršenje proračuna ukazuje na činjenicu da trebamo se probuditi, da se ne možemo uljuljkati u situaciju sve će biti dobro, tu smo gdje jesmo, ajmo probati držati nos iznad vode i nekako plivati. Ono kaže ljudi moji, treba se probuditi, treba zaista ozbiljno krenuti, izanalizirati u neke ozbiljne reforme. Dakle mi formalno možemo i to smo i napravili, osigurati, zadržati radna mjesta, zadržati ljude da ostanu, ali ono što sam namjerno postavila i pitanje kolegici Juričev Martinčev i ona je odgovorila, dobrog kuhara nećete moći zadržati, on će otić negdje dalje, dobrog konobara nećete moći zadržati, dakle ono što je država omogućila, država je omogućila da svojim aktivnosti da smo s glavom iznad vode ali ono što trebamo napraviti, trebamo napraviti iskorak dalje. (Nezavisni)** Hvala i vama. I sada je g. Goran Ivanović na redu. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi potpredsjedniče Vlade i ministre sa suradnicima, uvažene zastupnice i zastupnici. Evo nekoliko riječi o ovom polugodišnjem izvješću o izvršenju proračuna za 2020. g., naravno da ga je obilježila korona kriza. Samo izlaganje ministra na početku je bilo vro jasno i suvislo, ova godina je izazov i to veliki izazov za sve aktere a naravno, najviše za državne financije. Danas je bilo puno govora o poznatoj hrvatskoj naknadnoj pameti koja uvijek dođe na svoje pa je tako bila najviše posvećeno djelu kada se govorilo o lockdownu, o onome kada smo u 3. i 4. mj. imali dobar dio zatvorenih što ugostiteljskih, što trgovačkih radnji. Bio sam načelnik stožera Osječko-baranjske županije i točno znam o čemu se govori. Bili smo prva županija koja je pokrenula otvaranje zelenih tržnica, bili smo prva županija koja je provela proljetnu sjetvu a koja je bila u tom trenutku u tijeku i mislim da inicijative stožera su bile te koje su vodile cijelu priču. Mislim da u tom trenutku kad uzmete područja, govorit ću o području Slavonije, Baranje i Srijema koje ima 700, 800 000 stanovnika a ima svega 150 respiratora u svim bolničkim ustanovama, onda mislim da je odluka o zatvaranju u tom djelu bila apsolutno točna kad pogledamo što se događalo u okruženju. Ono što je dobro a ne da je dobro nego je odlično, a ova Vlada je to prepoznala, to je pomoć poduzetnicima. Na području Osječko-baranjske županije ukupno 32 000 radnika je obuhvaćeno mjerama koje provela Vlada RH koje su zasigurno već krhko gospodarstvo pogotovo Slavonije, Baranje i Srijema, barem zadržale sa glavom iznad vode. To je odluka koja je zasigurno napravila puno, puno koristi i očuvala hrvatsko gospodarstvo. Ono što posebno raduje nas ljude iz Slavonije, Baranje i Srijema je naravno nastavak investicija. Ja bi rekao da nije bilo korona krize, 2020. g. bi sigurno bila referentna godina kada su u pitanju projekti vezani za kraj iz kojeg dolazim. Nastavak koridora 5c, jedan od strateških važnih projekata na području naše županije i ostalih susjednih županija, od Osijeka do Belog Manastira je zasigurno kapitalni objekt izgradnja srednje škole u Donjem Miholjcu koja je čekala na izgradnju preko 60 g. a financira ju država sa 80% vlastitih sredstava,

samo u Osječko-baranjsku županiju. To je trend, no korona je napravila svoje, kriza je napravila svoje. Naravno ne izvlačeći se na korona krizu smatramo da će svaka kriza, pa i ova učvrstiti stajalište svih nas da su reforme nužne. Zasigurno ministar financija, ministarstvo i vlada imaju plan kako hrvatsko gospodarstvo staviti u okvire koji će biti samodostatno, to je riječ koja se ovdje dosta često izgovara i zasigurno je jedna od bitnijih riječi koja bi trebala postati ne samo fikcija nego bi trebala Stoga smatram da će sve ovo kroz što prolazimo i što ćemo proći dovesti do onoga krajnjeg cilja, a to je da imamo za kakvu smo se zalagali naravno u proteklih 30.g. I ono što je najbitnije, mi smo najodgovorniji ljudi u ovoj hrvatskoj državi, nema drugih, mi sjedimo u HS-u i ono što mi govorimo je zasigurno ono što će nekoga ili ostaviti s odlukom da ostane ovdje ili da ode dalje. Prema tome, budimo realni, budimo odgovorni, radimo ono što mislim da je najbolje za sve nas, da izazovima vremena znamo odgovoriti na pravi i jedini mogući način. Hvala lijepo.

Možemo nastaviti ili otvorimo okrugli stol. Možemo nastaviti? Možemo nastaviti? g. Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega, bio sam u Slavoniji, pa nije baš da tako vaši građani govore o tome, mi moramo znati i morate biti korektni da je korona kriza samo razotkrila sve loše politike prema tome i prema Slavoniji jel Hrvatska nije samodostatna. Vi to dobro znate da ljudi iz Slavonije odlaze, da napuštaju svoja domaćinstva, svoja gospodarstva i odlaze kopati u Irsku koja je puno manje plodna od Slavonije. Odlaze i tvrtke, vidimo da ljudi ostaju bez posla u Osijeku. Pa sad ne znam jel to vama korona kriza razotkrila sve loše politike koje se provode prema Slavoniji, ne znam jeste vi sudjelovali u njoj ili je to stvarno korona kriza opravdanje na koje ćete se vi sad pozivat na ove slijedeće 4.g.? Hvala.

Slavonija, Baranja i Srijem nije počela biti devastirana dolaskom korona krize. Puno je loših trenutaka bilo u Slavoniji, Baranji i Srijemu, ali sam siguran da ova korona kriza i odgovornost hrvatske vlade prema Slavoniji, Baranji i Srijemu na ovaj način na koji je odgovorila, je kao što sam i rekao, zadržala gospodarstvo Slavonije, Baranje glavu iznad vode. To je vrlo vrlo bitno. Odgovorni trenuci, povijesni trenuci traže odgovorne ljude, ja tražim konkretne poteze. Stoga smatram da nastavkom reformi, nastavkom projekata koje smo započeli ćemo doći do onoga da naša djeca ne odlaze nikuda dalje nego da ostaju u svom kraju. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Uvaženi kolega, vi ste u uvodu govorili o naknadnoj pameti i o stožeru. Znate da je, kad je stožer krenuo sa svojim radom i kad je krenula korona, strah u čovjeku od nepoznatog je jedan zaista pravi strah. To je bilo nepoznato, nismo znali što ćemo dalje. Da je stožer donesao odluku da mi svi dnevno moramo stajati na jednoj nozi pola sata na propuhu, mi bi to činili jer nismo znali što dalje. I naravno, da se pojavljuje naknadna pamet kad krenete …/Govornik se ne razumije/…i kad dobijete da morate s tim zajedno živjet, ali nije bila tema mojoj repliki to. Tema moje replike je bila reforme. Reforma je jedna zgodna riječ i mi svi volimo baratati riječju reformom i svi volimo se referirat na reformu, ali ta, ta reforma mene ne dotiče i da se mene ne dotiče,

Hvala lijepo. Slažem se apsolutno s ovim zadnjim što ste rekli. Što se tiče onog prvog dijela o stožeru, bio sam načelnik stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, čak sam po prvi puta kada smo imali zabilježen korona virus na našem području sa dr. Perić ušao u prostor gdje je bio čovjek koji je bio pozitivan na koronu. Toliko smo malo znali o tome, toliko smo mislili da to nešto nije što nam može naštetiti. No budimo iskreni, korona kriza je bila to upravo što ste rekli, nešto nepoznato, nešto što nismo znali. No, isto tako trebamo biti iskreni i reći da su lokalni stožeri i u to vrijeme imali pravo predlagati inicijative i tražiti određena rješenja. je bio prvi stožer koji je pokrenuo otvaranje zelenih tržnica i ugostiteljskih objekata. **Radin, Furio Hvala lijepo. Kolega Ivanović, pa evo ja sam replicirao na ovaj vaš dio gdje ste nas upoznali s time da ste vi bili čelnik jednog regionalnog stožera civilne zaštite i zasigurno znate i zašto je upravo takva uloga bila važna i zašto je upravo taj, ti događaji koji su se počeli događati, a govorio sam znači od 2. mjeseca, pa na dalje, uzrokovalo ovo što danas imamo u polugodišnjem izvješću za 6. mjeseci. drugih naših kolega iz oporbe danas smo čuli da je do njih oni bi već u biti bili u plusevima u svakom segmentu, tako da jednostavno moramo ovaj tu razlučiti te sitnice jer čovjek ne može vjerovati takvim raspravama da je do njih već bi bilo sve u plusu i sve je u stvari na neki način krivo odrađeno. A danas evo možemo reći da imamo jednak broj zaposlenih kao i gotovo u vrijeme prije korona krize i da je zasigurno država ta koja je omogućila upravo takav odnos, bez obzira na to što netko govori. Mi to moramo govoriti jer jednostavno, ljudi to moraju čuti. **Radin, Furio Apsolutno se slažem sa ovim što ste rekli, rekao sam u svojoj pojedinačnoj raspravi upravo to da smo na 800 tisuća stanovnika imali svega 150 respiratora, sama brojka govori sve za sebe, mislim da ju ne moram posebno no to je onaj zdravstveni dio. Ovaj gospodarski dio je zasigurno su mjere hrvatske Vlade, rekao sam da na području naše županije, 1/3 svih zaposlenih je dobila Ukupno 32 tisuće radnika s prostora moje županije, 300 milijuna kuna, mislim da je to zasigurno nešto što je doprinijelo tome da se naši ionako gospodarstvo ne uruši do kraja.

hvala lijepo. Kolega Borić je povrijedio članak Poslovnika 238. jer kao nameće oporbi stav da je oporba cijelo vrijeme vrijeđa hrvatsku Vladu,

Hvala lijepa poštovani kolega. Vrlo lijepo ste sumirali na koji način je i ova kriza i sve je bilo reflektirano i u proračunu što se Osječko-baranjske županije. Tu se nekako nameće teza da građani Slavonije, Baranje, Srijema, nisu zadovoljni Vladinom politikom. Pa upravo najbolji povratna informacija i na prvih 6 mjeseci i kako je Vlada Andreja Plenkovića se nosila s ovom krizom je 16 mandata u 4. i 5. izbornoj jedinici. To je najbolji rezultat ove Vlade i to je najbolji pokazatelj da su građani Slavonije stali iza ove Vlade i ove politike i da su potvrdili, isto tako i upravljanje Stožera i upravljanje ovom krizom, to je povjerenje, a kroz projekt Slavnija, Baranja i Srijem, građani su itekako vidjeli i potencijal i razvoj i budućnost za ostanak u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Zasigurno jedini rezultat koji se vrjednuje, rezultat koji postignemo na izborima. Reći ću samo jedan podatak koji govori u korist ovoga o čemu sam govorio, na prostoru naše županije postoji jedno mjesto koje se zovu Marijanci. Sa svojim prigradskim naseljima je ukupno 1600 stanovnika. Ovog trenutka izvode investicija za 65 milijuna kuna. To je podatak koji demantira sve one druge koji kažu da je vrijeme u kojem se nalazimo loše. Nije loše, izazovno zasigurno je, no, budimo iskreni, u protekle 3 godine nikada više investicija nije bilo na prostoru ovih 5 slavonskih županija koje su bitno zaostajale za ostatkom Hrvatske. To je nešto što nam treba, to je nešto čemu moramo stremiti, pa prema tome, evo, nadam se da će i iduća financijska omotnica ići u prilog ovome o čemu govorim. **Šarić, Josip (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani zastupniče Ivanović. Slažem se s vašim izlaganjem. Vi ste jedan od rijetkih ovdje koji uistinu kao operativac koji je vodio stožer, može govoriti, ja bih rekao i kompetentno o onome što se događalo u to vrijeme. U vrijeme krize gdje se, gdje nacionalni stožer zajedno sa lokalnim, županijskim, općinskim i gradskim, ja bih rekao, zajedno upravljaju tom krizom i dobro upravljaju tom krizom. Pohvaljujem ono što je Vlada učinila u smislu potpora plaća zaposlenicima, to je uistinu pomoglo ljudima da prežive u gospodarstvu, da prežive ovu krizu, ne samo u Slavoniji, već u cijeloj Hrvatskoj želim reći, još jednu bitnu, po meni činjenicu, to je da su jedinice lokalne samouprave bile kompetentne i financijski, ja bih rekao moćne i snažne da mogu nositi se sa krizom, a zahvaljujući uvođenju fonda za poravnanje

Da nije došlo do tog izravnanja, teško bi, pogotovo istok Hrvatske podnio ovu krizu. Ono što se tiče, a to ću evo, još jednom apostrofirati, kao čovjeka koji je bio u tom trenutku jedan od aktera u najgorim vremenima, što se tiče nacionalnog stožera, nikada nije bilo problema u komunikaciji, dapače, sve ideje koje smo imali, sva mišljenja za koja smo smatrali da će potaknuti i gospodarstvo, da neće zaustaviti život na tim prostorima su bila razmatrana i na većinu tih naših inicijativa smo dobili potvrdan odgovor da krenemo sa time. Reći ću, evo, rekao sam za zelene tržnice, proljetnu sjetvu, ali vidli smo i prva županija, županijski stožer koji je tražio da ne bude zabrana ulaska iz sela u selo nego da to bude na nivou cijele županije. Prema tome, tko je htio imati inicijativu, mogao ju je pokazati.

u sazivu prošle Vlade od gotovo 9 milijardi kuna, rasterećenja jedinica lokalne i regionalne samouprave, nažalost desila nam se Covid kriza i da nije bilo snažnog ulaganja države u privatni sektor, ne smijem ni pomisliti što bi bilo. Vi ste govorili koliko je tu ulaganje bilo U mojoj županiji je 2400 poduzetnika koristilo ove mjere, znači, negdje oko 16 tisuća sveukupno zaposlenih radnika u iznosu od 150 milijuna kuna. Stoga naravno da moram pohvaliti brzu reakciju Vlade i zasigurno svi očekujemo da ćemo u sljedećih 6 mjeseci imati znatno bolje pokazatelje. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Rekao sam u svom izlaganju da bi zasigurno 2020. bila referentna godina da se nije dogodila korona kriza no budimo iskreni, da se nisu dogodile neke stvari, 2 i 3 g. prije pitanje, pitanje kako bi podnijeli ovu korona krizu evo, na kraju mogu zaključiti kao čovjek koji dolazi sa terena, da ima sigurno stvari stotine još koje se moraju promijeniti da bi bili ono što čemu stremimo no ne možemo ne priznati ono što su pojedinci a to je prije svega, predsjednik Vlade i Ministarstvo financija učinili u ovim teškim i izazovnim vremenima. Hvala lijepo. Hvala. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama, g. Pavić je na redu. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Danas raspravljamo upravo o izvršenju proračuna, ali mnoge stvari koje su se izdešavale u zadnjih 6 mj., nisu zapisane u tim izvješćima i upravo treba u kontekst staviti sve te brojke koje se nalaze, u kontekst krize, u kontekst predsjedanja Hrvatske EU-om. Uzmimo samo situaciju da su prethodno SDP-ovoj Vladi rejting agencije rušile kreditni rejting države nekoliko puta, da je Vlada A. Plenkovića tri puta povećavala kreditni rejting, da je ove godine potvrđen i to nije slučajnom, 3 g. za redom suficita koji smo imali i mnoge druge porezne reforme i reforme koje su dovele do toga da pokažemo da imamo kredibilitet u međunarodnim financijskim krugovima i političkim krugovima. Mnoge stvari koje su se desile zadnjih 6 mj. upravo su rezultat tog kredibiliteta. Pa tako i kreditne agencije upravo kredit swap sa Europskom centralnom bankom od 2 milijarde eura odnosno gdje smo mi ko država 15 milijardi kuna deponirali, poslali njima, oni nama dali 2 milijarde eura su jedan od isto ključnih razloga da smo u mogućnosti zadržati kreditni rejting. Isto tako, niske kamate i povjerenje ulagača idu u tom smjeru. Mjere koje smo dali kao država za zaštitu preko 600 000 radnih mjesta, nikad veće u povijesti ali i odgovorno trošenje proračuna gdje je u rebalansu proračun smanjen za 8 milijardi kuna unatoč povećanim rashodima radi COVID-a. ugled koji smo imali i koji smo proveli za vrijeme predsjedanja a tu prvenstveno kao i tadašnji resorni ministar za EU fondove gdje Hrvatska uspjela u nikad bržoj proceduri dobiti korona response inciative pakete u Europskom parlamentu, omogućili su maksimalnu fleksibilnost europskih fondova. Netko je tu danas pitao, mislim da iz kluba Mosta, da nema još nijednog eura, to nije točno. Preko 400 milijuna eura smo preraspodjelom usmjerili u zaštitnu opremu, sva zaštitna oprema koja je kupljena iz Kine, 450 milijuna kuna, plaćena je iz EU fondova. Preko milijardu i 200 milijuna kredita. Milijardu i pol kuna mjera HZZ-a, dakle od onih 6,7 milijardi kuna koje su mjere HZZ-a isplaćene, preko milijardu i pol kuna je iz europskih fondova a kao što smo isto tako čuli i SURE instrument koji je trebao biti 100 milijardi eura, nešto je malo manji ali Hrvatska je umjesto 400 milijuna eura će iz njega moć dobiti milijardu eura. Prema tome, ova godina kao što je ministar Marić reko, fiskalno je zaokružena i to su prepoznale rejting agencije, to su prepoznale međunarodne institucije, to su prepoznali partneri. Zaposlenost ukoliko maknemo sezonsko zapošljavanja je praktički na istoj razini a nezaposlenost je čak i pala na današnji dan, 145 000 nezaposlenih ali 10 300 nepopunjenih radnih mjesta. kada sve to spojimo, vidimo da kontekst i pada BDP-a koji je ministar Marić reko da će biti oko 8% ove godine i rasta koji je predviđeno i velika sredstva koja ćemo dobiti iz Fonda za oporavak od kojih već prvu tranšu možemo očekivati iz nadopune ove financijske omotnice, drugu tranšu već slijedeće godine i isto tako višegodišnji financijski okvir, 22 milijarde eura. Kada su rađeni izračuni, mjere potpore unutar korona krize, bile su otprilike nešto malo manje od 10% BDP-a. Ja mislim da je samo Malta imala jače mjere potpore i to se vidi. Vidi se u očuvanju radnih mjesta, vidi se u gospodarskoj aktivnosti a to je da stožer sačuvao stabilnost javnih financija, dovoljno govori da smo se dovoljno rano zaštitili da možemo osigurati turističku sezonu, imali smo jednu od najboljih turističkih sezona na Mediteranu. Hvala lijepo.

Zahvaljujem. Kolega Pavić, spominjali ste niske kamatne stope. Činjenica je da niske kamatne stope su na tržištu već duže vrijeme, otkako je Mario drago rekao „whatever it takes“ a njegova nasljednica nastavila politiku središnje banke i europske koju je i on vodio, mi imamo povijesno niske kamatne stope na tržištima stoga budimo iskreni do kraja, nije to zasluga ni ministar Marića kojeg iznimno cijenim a ni Vlade A. Plenkovića nego situacije na tržištu kapitala koja traje već godinama i na svu sreću nastavlja se. g. Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Pa složit ću se da je to stanje na tržištu kapitala jer tržište kapitala ima povjerenja u ovu Vladu, … i svijet, ali ima povjerenje u ovu Vladu i od ovog ministra, ima povjerenje u tri godine suficita, ima povjerenje u mjere koje donosimo kao Vlada i tu u Saboru i ima povjerenje da ćemo to moći otplatiti, ima povjerenje na 22 milijarde eura koje smo u dobitku. Nisu sve zemlje članice se mogle tako povoljno zadužiti, nisu sve zemlje članice prije ulaska u RM2 mehanizam nekoliko mjeseci dobili kredite Swap o 2 milijarde eura koje je bilo pozitivan signal financijskom tržištu i upravo radi svega toga financijsko tržište i je ima povjerenje, tako da se na kraju složim s vama, ali radi rezultata Vlade. Hvala. I gospodin Borić drugu repliku i zadnju. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Pavić čuli smo danas evo vi ste to i spomenuli u svojoj raspravi, malo ste se osvrnuli na onu bivšu Vladu, ovdje imamo jednu ministricu iz te Kukuriku vlade i oni su nama tada tumačili da i pad može … rasti, mi smo se tome divili. Iako su tri godine oni lijepo za redom imali deficite de nekako izvadili u zadnjoj i slušamo njihove teorije što bi bilo kad bi bilo i kako bi oni to sve već bili riješili. Činjenica jest da su ponavljali sve ono što govori i predsjednik Republike, da u biti današnji rejting nije ništa, tako je bilo i u tom vremenu. Bili smo u smeću i rekli su da je to super, nema veze za koliko smo se zaduživali nije do njih nego je uvijek bilo do nekog drugog itd. Ono što mi radimo je sasvim suprotno od njih i tako je bilo i 2015., 2016. i 2020. i to građani vide jer jednostavno ne mogu shvatiti da stalno ponavljaju iste postupke i očekuju da će ih građani uvažiti. Neće, ni na ovaj način, pogotovo kolegu Bulja ili bilo koga drugoga koji osporava ono što je važno, a to je da ova Vlada

reforme i pametna politika koju je Vlada pokazala dovela je do svega ovoga, dovela je da sada potvrde kreditnog rejtinga, ali je dovela i do tri put uvećanja kreditnog rejtinga. Sadašnji predsjednik Republike, tadašnji premijer imao je koliko se sjećam tri puta rušenje kreditnog rejtinga. Bila je kriza, sada je kriza, mi imamo stabilnost, imamo sigurne financije, imamo zaokruženu ovu proračunsku godinu, okrećemo se već sljedećoj, imamo rezultate predsjedanja koji su doveli do nikad većeg iznosa koji će bit raspoloživ RH, imamo rezultate iz SURE programa iz kojeg ćemo dobiti ne 400 milijuna eura već milijardu eura kredita, ali jeftinih kredita. Prema tome, to sve govori o povjerenju u ovu Vladu, a rezultati prošle vlade i drugih opcija su nagradili građani na izborima. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Kolegice i kolege. Uvaženi ministre sa svojim suradnicima. Nakon ove rasprave, rasprave, poglavito od kolege Pavića, mislio sam odustati jer stvarno hrvatski narod nije uopće svjestan kojega Vlada vodi i kako lijepo živi. Ja bih samo rekao da korona kriza, ovo izvješće koje se odnosi na to razdoblje u jednome dijelu je u biti razotkrila sve loše politike posljednjih dvadesetak godina u RH, sve loše politike, od samodostatnosti, od radničkih prava, od poduzetnika, od svega od zaštite nacionalnih interesa. Jedino ako je po vama dobro vođenje da pola ministara, ne znam jeste li vi bili, da bude u Slovenskoj 9 gore, valjda nisu igrali šaha. Vaš kolega Ćorić, ne znam bio kolega Marić igrali šaha valjda se tu radilo, ne znam za čije novce su dovodili eskort djevojke i to, a o tome bi tribalo razgovarati. samo da je taj novac izvanproračunski od Janafa, ovih, onih da je dolazio i da se ulagao i tribao ulagati, da se nije uništavala konkurencija kao što su vašim sponzorima davani poslovi danas sigurno ne bi imali 6% BDP-a, a to ministar zna šta ja govorim, 6% BDP-a od naših iseljenih ljudi u treće zemlje i to iz Slavonije. Maloprije bivši dožupan dožupan ako se ne varam tu nahvalio stožer, stožer nahvalio. Pa u vašoj Slavoniji ako je za vrijeme kada su oni proglasili krizu stožer Most nije podržao i nije glasao za ove mjere, da se dozvoli stožeru ovakve ovlasti na ovaj način. Ako je gnjojio njivu pet hektara od vas pet kilometara, 8.000 kuna kazne. E al kaže Beroš, možete glasati na izborima, malo maskice ako ste u samoizolaciji ili ako ste bolesni. Pa oduzimanje sloboda, pokušaj oduzimanje sloboda preko mobitela. Znači vaše politike su razotkrile sve ono što je loše, ali to je korona kriza stvarno otvorila. Nismo samodostatni. Nikada više RH nije davala poticaja u poljoprivredi, nikada, a nikada više nismo uvozili i nismo samodostatni. 700.000 hektara neobrađenog poljoprivrednoga zemljišta, samo u mojoj Dalmaciji 200.000 hektara je neobrađeno znači može hraniti znači može hraniti 11 milijuna ljudi Dalmacija, nećemo o Slavoniji. Tako da vaša ta priča po ovim svjetlima, vi kao da nikada niste došli u Slavoniju ili Dalmaciju. Odakle ste vi došli? Što se tiče izvanproračunskih sredstava, evo iza mene je ovdje kolega Sanader, on je doli šetao sa premijerom bila je Vlada i tako, prije dvije godine, vi ste bili također obećali ste dvije milijarde kuna u Splitsko-dalmatinskoj županiji projekata. Nula. Znaš koliko ste …? Nula, ništa, apsolutno ništa, osim šta ste sad prije izbora došli pa ste rekli Fond za izravnavanje 150 milijuna kuna, ali to nema ove godine to će biti dogodine jel je predizborna godina pa će oni sada doli lokalno obećavati. Bit će obećanja brajo, triba nabaviti dosta kamenja da mogu ja položiti ona obećanja pusta. Znači vi jednostavno u ovoj korona krizi ste razotkrili sve loše politike. Nećemo govoriti o ljudima koji su zaboravljeni. Evo primjer, obećalo je tada kada je bila ta sjednica u Splitu radnicima Dalmacijavina gdje njihov objekat država nije preuzela obećali ste im riješiti. Ja sam ih dovodio ovdje, bili su u Saboru niste ih htjeli pustit radnicima nisu isplaćena njihova potraživanja, gladni i žedni bez dnevnica su radili godinama, ni dan danas, a tada im se obećalo da se primiri sjednica Vlade u Splitu da ne budu prosvjedi, obećano ljudima da će se riješiti, ništa. Što se tiče projekata, opet ponavljam izvanproračunskih, nit je navodnjeno Sinjsko polje, znate li koliko je navodnjeno poljoprivrednih površina u RH u promilama i kaže premijer da će biti dostignuće ako dođemo do 1% navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, toliko o ambicioznom projektu samoodrživosti. Ovo je kratko meni vrijeme, ali zaista i za izlaganja kolege Pavića, nakon replika gospodina Borića, ja sam mislio da trebali smo svi zaplesati ono kao Mao Ce-tungu ili za vrijeme Staljina tko zadnji pristane pljeskati ovaj da iđe u neki kazamat, mislim nevjerojatno, ja ne znam jesmo mi ovdje narodni zastupnici da govorimo istinu i ništa istina ne šteti ni ministru, ali je činjenica da od tih obećanja više braco dovle je došlo. Tolko ste izobećavali ja ne znam odakle vam želudac toliki, pa povratite li ponekad, jel vam se digne želudac kad gledate narod u oči koji iseljava vanka, njihova dica ne mogu prehraniti, nije smišno.

odakle mi to dolazimo? Pa ja ću reći da sam jutros u pola 5 krenuo iz Slavonije da bi došao ovdje u Zagreb na sjednicu Hrvatskog sabora i cijelo vrijeme živim u svom kraju u svojoj Slavoniji i Baranji i Srijemu i sve što sam izgovorio za ovom govornicom sam izgovorio točno, argumentirano i suvislo. Prema tome, pitati nekoga odakle dolazi u kojem svijetu živi mislim da nije shodno niti mjestu, niti vremenu, možda nekima je, za mene to sigurno nije pitanje svih pitanja, a možemo govoriti dapače o poljoprivredi, o gospodarstvu, o svim društvenim temama koje su vezane za Slavoniju, Baranju, Srijem pa na kraju krajeva za Dalmatinsku zagoru ili bio koji dio, dio Hrvatske. Prema tome, smatram da svaki pojedinac koji izgovori ovdje riječi stoji i treba stajati iza njih. Hvala lipa. Ja samo mogu reći da strukture i institucije koje ne funkcioniraju strukture duboke države koje upravljaju iz Slovenske 5 i sl., opljačkali su hrvatsku energetiku, vidite što se događa s JANAF-om, INU šta se događa sa našim poljoprivrednim zemljištem koje je bilo u Agrokoru. O tome bi ministar mogao govoriti 3 dana ako ima volju i 3 noći. Znači, pogledajte šta je sa našim izvorima pitke vode, pogledajte šta je sa našim poljoprivrednim zemljištem, pa pogledajte to sve skupa pa ćete vidjeti da ne govorite, ja znam da je lipo doći u kravati, u odijelu, svjetla, al nije to realno stanje. Ja živim i sad na selu, Suvaču i obilazim taj kraj Dalmatinsku zagoru, moju cilu Liku, nije to tako, nije tako kad sidete s radnicima Dalmacija vina, Brodotrogira, Brodosplita, nije tako, bivšim radnicama Dalmatinke, bivšim ljudima koji su radili u poljoprivrednim zadrugama, kombinatima, neograđeno je poljoprivredno zemljište, a industrija je uništena, a turizam je na Slijedeća replika uvaženi zastupnik Marko Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Pa kolega Bulj, pa upravo evo imali ste priliku bit s nama u vlasti, izašli ste upravo jer ste rušili ministra Marića, niste preuzeli odgovornost za vođenje ove države, a mi smo od tada ugovorili preko 5 milijardi kuna za Splitsko-dalmatinsku županiju. Mnogi projekti su ugovoreni, mnogi projekti se provode, neke od njih sam i osobno započeo. Rekao bi samo evo program „Zaželi“ baš je iz Imotskih krenuo, 6.000 zaposlenih žena u ruralnim područjima, niske kvalifikacije koje ne bi nikad mogle dobiti priliku, tako da da li smo ispunili obećanja ili ne rekli su građani. Dali su nam ponovno povjerenje, imamo ponovno Vladu, vi ste u oporbi. Hvala. Vi kao trgovački putnik dobrih parfema i skupocjenoga vina u ministarstvu to vrlo dobro ste obrazložili i vrlo kvalitetno ste radili, a što se tiče toga o sudjelovanju jedini saborski zastupnik od '90. godine koji je podržao ovu Vladu to je istina, koji nije glasao za proračun sam ja. Baš zbog lažnih obećanja, a to ministar može potvrditi, da je …/nerazumljivo/… da nisam podržao kao jedini saborski zastupnik većine nisam glasao na proračun, za proračun nisu to znali moje kolege iz kluba i uvijek ću ovo ponavljati i uvijek ću ovo ponavljati, sve što ste obećali te milijarde nemojte lagat moj narod, narod, lažeš, vi ste obični lažovi, rekli ste 2 milijarde kuna projekata, brza cesta Sinj-Kukuzovac, apsolutno nije, ništa, apsolutno. Znači, jedno što ste nam doterali smeće, pregonate se …/nerazumljivo/… uz rijeku Cetinu i štetne projekte, a to vjerojatno ste i vi bili u Slovenskoj 5 ovaj 9 jel, vjerojatno ste se i vi družili pa imate tu dobru priču i dobar …/Upadica: Vrijeme./… smiješak, dobar

Pozivam se na Članak 238. ovo ste trebali reagirati jer na ovaj način kako kolega Bulj vrijeđa kolegu Pavića je sramotno, ne može na ovakav način tvrditi nešto što je neargumentirano, a pogotovo na osobnoj razini kako on to radi i mislim da je na ovaj način stvarno bilo potrebno reagirati. **Sanader, Ante (HDZ)** Evo, druga povreda Poslovnika. Uvaženi zastupnik Miro Bulj. Pa uvažana kolegica povrijedila je Članak 238. jer ona smatra uvaženi predsjedniče da bi vi tribali i meni napisati kao njoj što ću govoriti, e to ne može. Znači nema men šta ko pisat …/Upadica: Ne razumije se./… Rekao sam ono što mislim i reći ću svaki put što mislim. Sve što ste obećali, 2 milijarde kuna za Dalmaciju, nula kuna je uloženo, nula kuna i to je istina, sve ostalo je laž. **Sanader, Ante (HDZ)** Ovo nije bila povreda Poslovnika. Izričem vam upozorenje pred opomenu. **Bulj, Završna rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, uvažena zastupnica Vesna Vučemilović. Zahvaljujem predsjedavajući, ministre Mariću i suradnici, kolegice i kolege. Svašta smo mi sad to čuli, dosta je bilo osvrta na stožer, na rad stožera, ne bih se previše osvrtala na to i sam premijer je rekao da su oni političko tijelo. evo budući da sam iz Osječko-baranjske županije moram napomenuti da je taj stožer, mada je tu jako hvaljen, kršio temeljito ljudska prava prema Povelji o ljudskim pravima, pravo na obitelj, privatnost obiteljskog života je nešto što se jamči, to je dio Lisabonskih ugovora, a dronovi iznad grada koji su nagledali stanovnike definitivno krše ljudska prava, pa eto i po tome su bili prvi, ali neću previše o stožeru i o tome. Spominjao se i projekt Slavonija. Ja ću vam reć kako to izgleda recimo u Našicama jer ja tamo živim, pa evo ništa ne izmišljam nego konkretan primjer. Sredi se jedno raskršće, novi asfalt, stavi se semafor, promet funkcionira, sve odlično na ulazu u grad. E sad čujem, tamo će se opet to raskopat, pa će se radit kružni tok, mada sve funkcionira, nema nikakve potrebe, al eto i to, i tu idu ti neki silni milijuni koji se spominju. No vratimo se mi na državni proračun. Za prvih 6. mjeseci bilo je primjedbi da je obimna građa i materijal, ne može manje, budimo realni. Da li bi neke stavke mogle bit transparentnije, možda bi i mogle, ali onda ćemo imat još više materijala nego što ga imamo sada, ali proračun je takav i tu nema neke velike filozofije. Kolega Lalovac se osvrnuo na situaciju 2008., znači kada je bila ova zadnja financijska kriza i činjenica je da je EU tada imala politiku štednje, rezanja, a da sada ima politiku održavanja likvidnosti koja je značajno drugačija od te politike štednje. I oni su se poveli onim što su, što je radila centralna banka jel u Americi i činjenica je da kriza značajno kraće traje ako imamo takvu službenu politiku i to je trenutno dobro, ali ostaje naravno pitanje što ako što ako EU ponovo zauzme onu politiku koju je imala 2008. Spominjale su se tu i mirovine, da puno novca ide iz proračuna za mirovine jer se ne prikupi dovoljno i to je jedno pitanje koje će biti prisutno bez daljnjeg. Bez povećanja zaposlenosti, bez povećanja plaća to se pitanje dugoročno neće moć kvalitetno riješit. Isto tako govorimo kako smo mi na razini zaposlenosti i broj radnih mjesta očuvan itd., ne znam danas je guverner Boris Vujčić na danu velikih planova izjavio da smo izgubili 50 000 radnih mjesta, pa onda morate se usuglasit tko govori istinu, guverner Vujčić ili neko drugi. Činjenica je da je ova kriza jako pogodila uslužni sektor, a da pad industrije i robnog izvoza je bio značajno blaži. stalno zagovaramo reforme, stalno govorimo da neke stvari trebamo promijeniti, reindustrijalizacija je definitivno put kojim trebamo ići kako bi bili otporniji na neke iduće udare, kojih će biti budimo realni. I još ću malo citirati guvernera Vujčića, izjavio je danas da je oporavak gospodarstva krenuo, ali povratak na stanje prije krize bi mogao biti spor, neujednačen i neizvjestan. To je eto jedno upozorenje koje nam govori da pri izradi proračuna za iduću godinu moramo voditi računa o rashodovnoj strani jer ako vidimo da smo mi sada došli na razinu 2005.g. onda ću samo reći da su rashodi tada bili 87 milijardi kuna, a za ovu godinu su planirani 147 milijardi kuna i to su stvari o kojima treba voditi računa, kao i o tom smanjenju PDV-a na poljoprivredne proizvode koji je najavljen, a vidimo da se cijene ne smanjuju nego dapače rastu. Da li je to mjera koju treba provoditi, možete ići na neki drugi način, ostaje za vidjeti. Još ću samo reći da mi nećemo podržati ovo, iz Domovinskog pokreta, ovo izvješće jer smatramo da rashodovna strana je mogla biti značajno drugačija. Hvala. Slijedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Evo žao mi je što baš sad ministar ima …/Govornik se ne razumije/… nekoliko pitanja, na kraju odlazi, možda je osjetio da bi moga pitat štogod poneko pitanje oko Agrokora, ali dobro. Evo ja bi rekao na kraju ono što sam rekao i u pojedinačnoj raspravi. Korona kriza je, evo ga vratio se, …/Govornik se ne razumije/…pitanje. Korona kriza je, sidite, korona, slobodno, nemojte se, iza stupa. Korona kriza je razotkrila sve loše politike, a to ministar je demantirao jedno vrime i premijer da 6% BDP-a je bilo prije korona krize od naših iseljenih ljudi i niko u EU nije ima toliko u BDP-u toliki omjer kao što je Hrvatska. 6% BDP-a, 20-tak milijardi kuna je bilo BDP-a i to utječe i na naš proračun. To je znači, sve je s time otkriveno. Niti jedna država u svitu nije tolko iselila svojih ljudi i onda se hvalila sa gospodarskim rastom, a u biti izgubili smo radnu snagu da bi danas donosili Zakon o strancima di nemamo uopće kvota, nek ulazi svak, sad kad smo iselili naše ljude naravno da sada nemamo više ni kvote. Što se tiče same naše politike, evo pogledajte samo odnos prema energetiki. Pogledajte evo vjetroelektrane, pogledajte Janaf, pogledajte naše evo poljoprivredno zemljište koje se nalazi, dijelom se nalazilo i u Agrokoru, sad je prispjelo ko zna u čije ruke, pogledajte naše izvore. Znači mi naše potencijale i resurse ne koristimo, a ova Vlada baš nije imala hrabrosti, nije imala hrabrosti npr. proglasiti naše međunarodno pravo, uvaženi kolega Paviću, naše međunarodno proglasiti isključivi gospodarski pojas, protiv kojeg ste i vi glasali. A to je naše međunarodno pravo. Dok nam talijanske flote uništavaju floru i faunu, doslovno branaju podmorje i od toga imaju dodatnu vrijednost. Talijanske flote u našem dijelu teritorijalnom. Znači mi nismo imali snage. Tako da u proračunu, samo kao brojkama govoriti, vrlo dobro vam je došlo vrijeme stožera i stožerokracije, opet ponavljam, za koji Most kao klub nije glasao da mu se dadu takve ovlasti. A što je Bačićev kum i Šeks odlučio Ustavnom sudu da on radi po Ustavu, to vam je, kao da su u Slovenskoj 9, di ste učestalo, ovaj, kao da su se tamo dogovorili, a vjerojatno jesu tamo se dogovarali, zajedno sa Stipom Mesićom, Milanovićom, vašim kolegama, Prema tome, mi ovdje kad govorimo o proračunu da moramo govoriti o onome što je trenutno ostvareno. U mojoj Dalmatinskoj zagori, apsolutno ništa niste uložili. Nula, uvaženi predstavniče Vlade. Evo, kolega Sanader će to potvrditi. Brza cesta do Sinja, ništa, smije se, ništa. Obećali radnicima u to vrijeme da spriječe radnike Dalmacijavina koji nisu ostvarili svoje pravo, plaće da ćete im riješiti problem, niste ih riješili problem. Dapače, opet prije neki dan te jadne radnice koje nisu godinama primale plaću da imaju za kruh, opet prosvjeduju. Niste im dali da uđu u Sabor. Navodnjavanje Sinjskog polja. vrlo jednostavno. Da navodnimo Sinjsko polje, naš bi bio proizvođač konkurentan poljoprivredni, ali ne, vi dajete nikad više poticajima, ali onima koji apsolutno ne znaju što je krava, što je pomidora. Mi dajete poticaje, kao što je Josipa Rimac rješavala preko Ministarstva poljoprivrede u Gračacu svome nekom rođaku Dajte poticaje ljudima koji ne znaju, uvaženi ministre Paviću, ako znate kako krava izgleda, koliko krava ima sisa, znate li koliko ima? To bi morali znati već ako ste porijeklom iz Imotskog koliko krava ima sisa, 4. Prema tome, mi imamo u ovome trenutku, ali vi se smijete, ali ti su vam financirali kampanju. Ti koji dižu poticaje, od kojih triba imati seljak, di ja živim, da ostane njegovo dite, vama je to smišno. Vama kao grobarima koji ste učinili grobarima hrvatskog naroda koji ste učinili veće štete na ta područja, na 2/3 Hrvatske, Lika, Gorski kotar, moja Dalmatinska zagora, zbog kojih se tih politika ljudi iseljavaju, to nije smiješno. Pa ne morate vi doći 2 dana prije izbora i reći obećajem Cetinskoj krajini 150 milijuna kuna, 200 milijuna kuna Imotskoj krajini, a znate da to neistina, da je laž. I ja vas prije neki dan pitam gdje su ti novci, a vi kažete, to je za 2021., znate zašto? Jer su izbori. Zato, kolegice Vučemilović, ovaj to asfaltiranje, oni će kopati asfalt. Pa imate predizborne, evo da izvade kocku u mojoj Dalmatinskoj zagori, točno se vide izborni ciklusi kako asfaltiraju.

Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a uvaženi zastupnik Željko Lenart. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo, sve naše proračune obilježavaju nekakve krize, ova nam obilježava kriza s koronavirusom. 30 godina do sada nam je za probleme u proračunu bio kriv rat, a idućih 30 godina će nam izgleda, biti kriv koronavirus. problemi s proračunom su očito naša realnost koja će nas još dugo, dugo pratiti i da imamo 3 ministra Marića, da ih komprimiramo u jednoga, mislim da ni onda ne bi uspjeli riješiti ove probleme koji u Hrvatskoj postoje. Ja ću se bazirati malo više na poljoprivredu jer u ovom izvršenju se govori kako je 58% izvršenje u poljoprivrednom dijelu. Govori se, povećali smo ovo, povećali smo ono, osnovno pitanje i za bivši proračun i za ovog proračuna i za ovog izvršenja proračuna je hrvatska poljoprivreda u boljem stanju. Odgovor je-nije. Ona je u lošijem staniju, nego što je bila do sada. Znači nismo postigli niti proračunom niti izvršenjem proračuna ništa kako bismo popravili stanje u poljoprivredi. Da li smo riješiti pitanje državnog poljoprivrednog zemljišta? Nismo. Da li smo riješili pitanje nepoštene trgovačke prakse poljoprivrednim proizvodima? Nismo. Da li smo riješili pitanje netransparentnoga i nepoštenog načina raspodijele sredstava EU u poljoprivredi? Nismo. Da li smo riješili negativnu trgovinsku bilancu u poljoprivredi? Nismo ju riješili. Propalo nam je voćarstvo, povrtlarstvo, mljekarstvo, svinjogojstvo, jedina grana koja nam funkcionira u poljoprivredi je ratarstvo. Ali, ne zahvaljujući mjerama Vlade RH i onih prije ove niti Ministarstva poljoprivrede već stoga što ratari svoje proizvode prodaju Talijanima Talijani daju relativno korektnu cijenu, tako da naši ratari još jednini koji mogu živjeti, a da biste bili ratar i da biste mogli opstati, morate imati određenu količinu poljoprivrednog zemljišta. Nažalost uništavamo šume prekomjernom sječom. Curenje iz Hrvatskih šuma je na sve strane. tisuće kubnih metara trupaca je prodano na aukciji za ovu godinu. A znate koliko nam je finalizacija? 0,67%. Samo 0,67% mi finaliziramo. Tko bere vrhnje od hrvatske hrastovine i hrvatskog drveta? Netko vani, Talijani, Austrijanci, Mađari, čak i sječku izvozimo. No eto, bili smo i svjedoci da kada se prevrne kamion sa sječkom ispadaju trupci i to je problem Hrvatskih šuma kojega nitko ne rješava a svi znamo kako se trguje sa trupcima u Hrvatskim šumama. Tu nam cure novci koji bi mogli pomoć u smanjenju zaposlenosti, u problemu ovih kriza tako da nismo niti ovim proračunom tj. ovim izvršenjem pomaknuli se nigdje. Zastara poreznih dugova državi. mi smo donedavno ovdje imali kolegu zastupnika koji je bio dužan preko 600 000 kuna, primao je plaću od države, bio je dužan državi i na kraju što, dug je otišao u zastaru. Nažalost, ne može to svima građanima RH. Nismo riješili niti probleme ovršenih, blokiranih, siromašnih, umirovljenika koji jedna preživljavaju, a glave riječi koje se kod nas spominju su korona i stožer. Pa i danas evo ovdje se sakrivamo iza ovih maski u koje se mogu kladiti, većina vas ne vjeruje da štiti ali netko je rekao moramo nositi maske i mi ih nosimo kao ovce ovdje, ne znam zašto trujemo sami sebe. Umjesto da težimo švedskom modelu koji se pokazao najboljim u ovoj krizi i dokazao i vidjeli smo da kada su popustile sve one mjere iz početka stožera, da je privreda živnula a da se ništa strašnoga nije dogodilo mislim da je korona virus ipak najviše napao hrvatske financije. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća pojedinačna rasprava u ime Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, zastupnica Katarina Peović. Narodu koji ovo gleda, mogu samo reći nemojte misliti da ste sišli s uma, nije vam dobro usprkos pričama HDZ-a, stvarno osim kritike potrebno je dijagnosticirati problem jer također je istina da mnogi koji sada kritiziraju Vladu, u oporbi bi radili uistinu ono što sada Vlada radi. Barem prema onome što su naveli u raspravi. Korjenite promjene nitko ne spominje no valja reći dakle da je punjenje proračuna ugroženo ne samo zbog COVID -19 krize već i poreznim reformama koje idu u prilog najbogatijima, korjenite promjene one koje bi stvarno pogodovale društvenoj većini prije svega bi riješile problem koji se može riješiti a to je porezna politika. Ovdje je rečeno svašta ali ništa o analizama učinaka poreznih reformi koje su provedene uz obrazloženje da će deficit u proračunu proizvesti sjajne pozitivne učinke na privredu, samo najbogatijima trebamo da zarade. Ove godine naime je izmijenjen sustav oporezivanja dobiti gdje je povećan iznos prihoda sa 3 na 7,5 milijun kuna na koji se plaća niža stopa poreza na dobit od 12%. Time se na dodatnih 10 000 obveznika odnosno ukupno 93% obveznika poreza na dobit primjenjuje niža stopa od 12%. Inače, još u prvom valu smanjen je porez na dobit sa 20 na 18% i na 12% za male poduzetnike do 3 milijuna kuna prihoda pa je zatim u četvrtom valu povećan prag malih poduzetnika 7,5 prihoda a u petom valu stopa ide s 12 na 10%, ono što se sada najavljuje. Takva se reforma poduzima na valu bajki koje ekonomski liberali šire u medijima da je u nas navodno porez na dobit visok no ako je PDV uistinu jedan od najviših poreza u Europi, poreza na kapital je samo jedan od najnižih poreza u Europi, samo Norveška i Mađarska recimo imaju viši PDV od nas, Danska ima kao i mi a porez na dobit imaju niži samo Irska, Cipar i Rumunjska. Znači, imamo vrlo niski porez na dobit. Isto tako, zemlje koje imaju više porezne stope, činjenica je da su bogatije i obrnuto. Recimo, ako nam je cilj smanjivati porezne stope za najbogatije, uzmimo za primjer Makedoniju. Makedonija koja kao dobra učenica je snizila poreze na kapital što je jako dobro na famoznoj Doing Business ljestvici, ima jednu od najviši stopa nezaposlenosti, preko 50% ljudi nema za grijanje. Visoki porezi očito ne smetaju stranim trgovačkim lancima, hotelskim, lancima, bankama i teleoperaterima koji redovito svake godine iznose profit u matične zemlje koji se mogao reinvestirati u razvoj naše ekonomije. Jeste li ikad čuli da se strani investitori žale na visoke poreze kad su zagrebački aerodromi, istarske autoceste autoceste recimo davane u koncesiju? Jeste li čuli da se neko žalio na visoke poreze kad se prodavala Pliva ili Croatia osiguranje te mnoge druge velike tvrtke koje su bile u državnom vlasništvu? Naravno da niste jer strani krupni kapital zna da iz države može izvući jako dobar profit uz ovako niski porez na kapital. U tom smjeru pogodovanja kapitalu i sitnoj buržoaziji kako bi se kupio socijalni mir u trenutku kada svi materijalni pokazatelji siromaštva i isključenosti se radikaliziraju i da i smanjivanje poreza na dohodak i to najviše za one koji imaju najviše dohotke, broj razreda se najprije smanjio na dva a u tri navrata su se smanjivale u stope, ukinut je najviši porezni razred s 40% a u preostala dva razreda stope su smanjene u prvom na 24 i u drugom na 36 u potom će se u najavljenom petom valu stope smanjiti na 20 odnosno 30%. Tim se promjenama povećava regresivnost jer se relativno povećava porezna opterećenost manje Oni s prihodima primjerice višim od 30 000 kn bruto će dobiti najviše, primjerice oni koji imaju oko 25 000 kn bruto plaću će dobiti oko 1500 povišicu. Oni koji imaju manje će dobiti manje, stotinjak kuna. Dakle, u nas takva porezna reforma koja pogoduje najbogatijima prazni blagajnu u ime neke opklade u budućnosti da će se ti poduzetnici nakon što se namire, tzv. trickle down sistemom, osigurati dobro plaćena radna mjesta za većinu. To predstavlja zapravo temeljni problem i ovo izvješće to demonstrira. Zbog toga, ovo nije razvojni proračun a ovaj izvještaj to pokazuje jer on pristaje na stvorenu pogrešnu javnu sliku koju manipuliraju domaći ekonomski liberali koji nas uvjerava kako Hrvatska je zemlja s najvećim porezima i da je to jedan od glavnih razloga ekonomskog zaostajanja što naprosto nije točno. Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvažena zastupnica Grozdana Perić. Hvala lijepo. Evo nakon ovog polugodišta moram izreći još nekoliko rečenica, a u korist ovoga što se događa i što se dogodilo u ovom periodu, Naime, mnogi kolege sa naše lijeve strane sve ono što je bilo i prije, i što se događalo, sklapali su se i ugovori o koncesiji, i razno razni, davana jamstva i koja tada očito nisu bila važna jer je to, to je, računali su s tim da će o tome voditi neka druga Vlada, neki drugi ministri i tada je to bilo vrlo benevolentno davano. Međutim kada se treba priznati sve ono što se događa sada, što je činjenica da se događa u cijelom svijetu i što nikako ne može zaobići Hrvatsku državu, niti hrvatski proračun, onda je to stigmatizacija i prozivanje samo ove Vlade što nije za ne očekivati, međutim uvijek treba reći istinu onakva kakva je, a to je da u svemu ovome, kad pogledate jedna, jedan SAD koji je izgubio preko 40 milijuna radnih mjesta u odnosu na nas koje u ovom momentu imamo nezaposlenih svega 100, oko 150.000 ljudi, onda itekako moramo biti zadovoljni sa onim što je napravljeno u ovom periodu, kako su se sačuvala radna mjesta i kako se vodilo računa o poduzetnicima, i o zaposlenicima. Ja ću evo izdvojiti, iako sam pobrajala sve ono što smo radili u prethodnom mandatu, koje sve benefite i koje zakone smo donosili da bi poboljšali situaciju kako zaposlenicima, tako i građanstvu, evo samo primjer subvencija u ovom polugodištu kada možemo vidjeti da je isplaćeno preko 9,4 milijarde kuna, što je preko 70%, tu je uz zahtjevnu politiku na tržištu rada isplaćeno uz to i subvencija u poljoprivredi, a to vrlo rado neki kolege spominju, to je 2,7 milijardi kuna i to za izravna plaćanja je 1,6 milijardi kuna, od čega je 993 milijuna iz fondova Europske unije, a preko 610 milijuna iz nacionalnih sredstava. Isto tako za program ruralnog razvoja u prvom polugodištu je isplaćeno 905 milijuna kuna, od čega iz fondova Europske unije oko 800 milijuna i 106 nacionalnih milijuna kuna. Isto tako za programe de minimis potpora je u prvom polugodištu isplaćeno preko 64,7 milijuna kuna. treba navesti da se vodilo računa i o prometu gdje je itekako se vodilo računa o lokalnoj samoupravi pa je za decentralizirane funkcije isplaćeno preko 732 milijuna kuna, a da još uz to spominjem, ne spominjem da je za dodatni porodiljni dopust i opremu za novorođeno dijete izdvojeno 831 milijun kuna, što je preko 38,7 milijuna više nego u istom razdoblju 2019.-te godine, i ne zaboravimo da se tu proračunska osnovica sa 120% na 170% proračunske osnovice, dakle 5.654,00 kune. Doplatak na djecu koji je isto tako izvršen sa 641 milijun kuna. Dakle, uz sve ono, uz sve teškoće, uz sve probleme, vodilo se računa o svakom segmentu i to je ono što treba itekako napomenuti, a da je situacija drugačija vjerujem da bi i ovu godinu imali značajan višak i značajno smanjivanje javnog duga. Hvala lijepo. S ovim smo u potpunosti iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.

Hrvatskog sabora

završna rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Sljedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, uvažena zastupnica Grozdana Perić.